450, um fjölda starfsmanna, stöðugilda og einstaklinga í verktöku hjá Ríkisútvarpinu ohf. og RÚV sölu ehf., frá Friðjóni R. Friðjónssyni.

Forseti lítur svo á að samkomulag sé um að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um svo unnt sé að ljúka umræðu um dagskrármálin.

og því fá þeir sem eru með greiðslur úr lífeyrissjóði eða aðra skattfrjálsar tekjur skerðingar á henni og margir fá ekki krónu í desemberuppbót. Við í Flokki fólksins höfum barist fyrir því frá 2017 að öryrkjar og verst setta aldraða fólkið fái skatta- og skerðingarlausan jólabónus.

Þarna er verið að setja keðjuverkandi skerðingar á jóla- og orlofsbónus aldraðs fólks. Þetta er hið fullkomna fjárhagslega refsikerfi í boði ríkisstjórnarinnar.

Virðulegi forseti. Þeirri spurningu hefur verið velt upp að undanförnu hvort einkafyrirtæki eigi að greiða fyrir varnargarða vegna mögulegrar náttúruvár að hluta eða öllu leyti. hefur í gegnum tíðina heyrst svipuð umræða varðandi uppbyggingu snjóflóðavarnargarða og því vert að minnast á að ríkisstjórnin samþykkti í ágúst að vinna frumvarp og útvíkka hlutverk ofanflóðasjóðs þannig að hann tæki einnig til varna gegn ofanflóðum á atvinnusvæðum. Aldrei hef ég heyrt neinar mótbárur gegn þeim hugmyndum enda grundvallast þær á ákveðnu prinsippi. Við hljótum öll að vera sammála um að það er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagið að ganga í slíkar varnir. Varnargarðar á Reykjanesi eru hugsaðir til að varna mikilvægum innviðum og almannahagsmunum. Leiðigarður fyrir orkuverið í Svartsengi er hannaður af góðri ástæðu á hæstu punktum í landslagi. Það er því tilviljun að Bláa lónið fellur þar inn í. Önnur fyrirtæki sem hafa starfsemi í orkugeiranum eru t.d. ekki innan varnargarðs og gerð varnargarða kemur til eftir mat almannavarna á gagnsemi þeirra á hverjum tíma. Ef starfsemi í orkuverinu í Svartsengi lamast skapast mjög alvarlegt almannavarnaástand ofan á það alvarlega ástand sem nú er komið upp í Grindavík og blasir við íbúum Grindavíkur. Þar þurfum við að leggja allt okkar í sölurnar.

Í mínum huga á hið opinbera ríki og eftir atvikum sveitarfélög að bera kostnað af almannavörnum hér á landi, enda væri annað fjarstæðukennt. Saman verðum við að axla ábyrgð og reyna eftir fremsta megni að lágmarka tjón af náttúruhamförum sé þess einhver kostur. Það er erfitt fyrir okkur að setja okkur til fulls í spor Grindvíkinga. Það er erfitt að horfa á að fjölskyldur þurfi að yfirgefa heimili sitt og byggðarlag með sáralítið nema brýnustu nauðsynjar. Þetta er ótrúlega sár lífsreynsla fyrir fólk. Við það bætist svo óvissa um framtíðina, eigur, húsnæði, fjármál, atvinnu og jafnvel skólagöngu barnanna. Það er alveg morgunljóst að hugur okkar er hjá Grindvíkingum og við vonum auðvitað að allt fari betur en verstu sviðsmyndir gera ráð fyrir. Við Íslendingar kunnum að bregðast skjótt við og koma fólki í skjól undan ógn, enda búum við í landi þar sem ofanflóð og náttúruvár vofa yfir okkur. Þetta gerist af og til á Íslandi. Það hefur áður þurfti að rýma byggðarlög vegna yfirvofandi hættu, ýmist að öllu leyti eða hluta. Og núna sjáum við á samfélagsmiðlum að Grindvíkingar velta því fyrir sér hvort þeir muni geta greitt af lánum sínum og öðrum fjárhagsskuldbindingum í nánustu framtíð. Það er til að mynda verið að gagnrýna það að fjármálastofnanir hyggist innheimta vexti af lánum sem ekki verður hægt að greiða af að óbreyttu ef fram heldur sem horfir og ofan á það er fólk í fullkominni óvissu um framtíðarbúsetu. Ég velti því fyrir mér: Er til of mikils mælst að stjórnvöld geti eytt óvissu fólks á Íslandi hratt, vel og örugglega í svona náttúruhamförum þegar fjárhagurinn er annars vegar? Ég held að svarið við því sé já. Ég hefði haldið að íbúar byggða sem er á slíkum hættusvæðum ættu samstundis að geta fengið svör frá ríkisvaldinu um að þegar fólk getur ekki lengur unnið, hvað þá búið í sveitarfélaginu sínu vegna almannavarnaástands, þá eigi að vera hægt að gefa þau loforð að fjárhagslegt öryggi þess þurfi ekki að vera í uppnámi. Mér finnst skorta á það í dag og af því að við viljum öll standa með Grindvíkingum þá verðum við að geta svarað þessari spurningu jafn vel, jafn hratt og örugglega og við göngum í verkin þegar við erum að rýma hús.

Hún hefur verið brjóstvörn þessa litla lýðveldis í því að halda fólki á þessu landi og laða nýja íbúa að. Þetta er ólíkt því sem hefur átt sér stað í nágrannaríkjunum Grænlandi og Færeyjum þar sem þetta hefur ekki gerst og brottflutningur fólks, sérstaklega menntaðs fólks og yngra fólks, hefur verið mun meiri en hér. Það er þó engu að síður svo, að við höfum misst fólk að jafnaði á nánast hverju einasta ári frá lýðveldisstofnun. Á þessari öld hafa aðeins verið fjögur ár, þar af tvö í Covid, þar sem fleiri íslenskir ríkisborgarar hafa flutt til Íslands en frá því. Þetta sýnir okkur að björninn er engan veginn unninn og minnir okkur á að hlúa að borginni okkar sem og landsbyggðunum. Ég vil taka fram að þegar ég tala um borgina okkar er ég ekki bara að tala um sveitarfélagið Reykjavíkurborg heldur allt höfuðborgarsvæðið, en eins og staðan er í dag telur það um 250.000 manns, drjúgan meiri hluta landsmanna. Það er því ánægjulegt að sjá að verið er, á vegum innviðaráðuneytisins, að vinna að borgarstefnu sem hefur það markmið að stærstu þéttbýlissvæði landsins, Reykjavík og Akureyri, verði efld og styrkt, svo vitnað sé í það sem sagt er á vef Stjórnarráðsins, með leyfi forseta. Þar er talað um að þessari vinnu verði lokið í árslok og verður spennandi að sjá hvað kemur út úr henni. Hópurinn er vel mannaður þó að hugsanlega virðist áherslan, ef miðað er við fulltrúana í hópnum, vera á sveitarfélagið Reykjavík, en þarna er ekki að finna leiðtoga neinna annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það er hins vegar lykilatriði fyrir borgarsamfélagið hér að við lyftum okkur eins mikið og mögulegt er yfir sveitarfélagamörkin á höfuðborgarsvæðinu og hugsum um það sem eina heild þar sem öll hverfin, allir borgarhlutarnir, taki jafnan þátt í t.d. félagslegri þjónustu við íbúa svæðisins og við séum ekki með svæði innan borgarinnar sem eru stikkfrí í þeim efnum eins og raunin er í dag. Að lokum langar mig að nefna stöðu Akureyrar sem héraðshöfuðborgar á Norðurlandi. Það er orðið tímabært að við breytum skilgreiningu Akureyrar úr bæ í borg, því það er hún. Hún er hin borgin á Íslandi. Ef við skilgreinum hana sem slíka þá eflum við sérstöðu hennar og hlutverk sem mótvægi við búsetu á höfuðborgarsvæðinu, byggð í landinu öllu til heilla.

Heimili eru ónýt og þau sem standa heil eru ónotuð vegna þeirra aðstæðna sem þarna eru og fólkið þarf að finna sér annan viðverustað og finna öryggi á nýjum stað. Í því ljósi, virðulegur forseti, finnst mér það tilboð sem bankarnir gerðu Grindvíkingum um að stöðva afborganir en halda áfram að rukka vexti og verðbætur á fasteignalánum nánast hjákátlega broslegt í þeirri stöðu sem núna er uppi. Bankarnir þurfa ekki undir þessum kringumstæðum að hagnast á Grindvíkingum. Vaxtaokrið í þessu landi er nóg og verðbæturnar sem ofan á það bætast. Og svo ef fólkið þarf að leigja sér húsnæði á höfuðborgarsvæðinu eða annars staðar til viðbótar því sem fyrir er

vöxtum og verðtryggingu og þeim yrðu tryggð laun og fyrirtækjunum yrði tryggt að þau gætu haldið áfram að greiða laun til starfsmanna sinna og þeim yrði gert kleift að hefja rekstur eins fljótt og hægt er og við gæfum íbúunum svigrúm til að koma sér fyrir. Við verðum að gera það á þann hátt að þeim líði eins bærilega með það og hægt er. Í því ljósi er það tilboð sem nú liggur fyrir frá bönkunum og lánastofnunum algerlega óviðunandi. Það er nánast móðgun við fólk að bjóða þetta.

Þetta ástand hlýtur að reyna mikið á fólkið sem þurft hefur að yfirgefa heimili sín með það í huga að hugsanlegt sé að heimili þess geti horfið og ekki verði aftur snúið. Við sem stöndum á hliðarlínunni getum ekki sett okkur í þessi spor en það er þá okkar að styðja við þá sem eru í slíkum aðstæðum. Þetta er nú þegar orðið risavaxið verkefni sem vinnst ekki í neinni skyndingu. Það sem skiptir mestu máli er að koma fólki í öruggt skjól og hjálpa til við að tryggja einhvern stöðugleika, alla vega næstu mánuði og misseri en mögulega lengur. Miðað við þá stöðu sem uppi er liggur það fyrir að þetta ástand er ekkert að fara frá okkur. Það er gleðiefni að Reykjavíkurborg skuli hafa boðið fram aðstöðu fyrir bæjarstjórn og bæjarráð Grindavíkur til að halda stjórnsýslunni gangandi. Sömuleiðis að það sé verið að opna þjónustumiðstöð hér í Reykjavík í dag. Það er algjörlega nauðsynlegt fyrir íbúa Grindavíkur að hafa möguleika til að hittast og til þess að fá upplýsingar frá fyrstu hendi. Íbúar Grindavíkur eru nú þegar dreifðir um allt land og rétt að íhuga hvort það sé ekki rétt að slík þjónustumiðstöð verði sett á fót í fleiri byggðarlögum. Mér skilst að u.þ.b. 400 Grindvíkingar séu nú þegar komnir til Reykjanesbæjar. Þessir einstaklingar þurfa að sjálfsögðu á þjónustu að halda án þess að þurfa að þeysast á milli bæja. Það er í öllu falli ljóst að samfélagið í heild þarf að bregðast við og þar þarf ríkisstjórnin að sýna frumkvæði.

hafa búið utan Íslands, tímabundið eða til lengri tíma, hafa flestir sömu sögu að segja af gæðum íslenska rjómans, íslensku ostanna, íslensku afurðanna. Hollmetið sem á Íslandi er framleitt um sveitirnar landið um kring er annálað. Gæði matvælanna eru ekki aðeins til að gleðja bragðlaukana heldur til að efla með okkur vissu um það að hér stundum við landbúnað og fæðuframleiðslu í hæsta gæðaflokki. Og á viðsjárverðum tímum er það auðvitað sjálft fæðuöryggið sem við búum við hér. En nú ber svo við að ég var að koma úr einu blómlegasta landbúnaðarhéraði landsins við Eyjafjörð, Eyjafjarðarsveit. Þar er ástandið því miður þannig eins og aðstæðum er háttað í íslenskum landbúnaði í dag að þar er verið að skella í lás

Við vitum að verð á áburði hefur hækkað um 90% bara á undanförnum tveimur árum,

Herra forseti. Ég vil gera orð Huldu Jóhannsdóttur, leikskólastjóra í Grindavík, að mínum. Hún lýsir stöðu og tilfinningum Grindvíkinga á Facebook-síðu sinni og segir m.a., með leyfi forseta: „Við erum í miðjum atburðinum. Við erum í áfalli. Við búum við gríðarlega óvissu. Við erum kannski búin að missa heimilin okkar. Við erum dreifð um landið. Við vitum mörg hver ekki hvar við munum dvelja á morgun. Við grátum helling. Við gleymum að borða. Við villumst í umferðinni. Við sofum lítið eða ekkert. Við erum mörg hver að hugsa um foreldra okkar. Við hugsum ekki skýrt.“ Hulda kallar eftir samverustað eða stöðum þar sem fólk getur hist með börnin sín, talað um reynsluna og verið saman, stað þar sem fólk getur hjálpast að við að búa til rútínu fyrir barnafólk. Góðu fréttirnar eru þó að í dag verður opnaður staður fyrir Grindvíkinga í Tollhúsinu í Reykjavík. Hulda heldur áfram, með leyfi forseta: „Það þarf að bjóða fólki upp á faglega aðstoð til að vinna úr áfallinu. Og síðast en ekki síst það þarf að segja okkur: Að það verði allt í lagi með afkomu okkar. Að okkur verði tryggður dvalarstaður núna og í framtíðinni. Að við fáum allt sem við höfum byggt upp bætt. Það þarf að byggja varnargarð utan um okkur fólkið í Grindavík.“ Herra forseti. Þingmenn og ráðherrar þurfa að hlusta á Grindvíkinga og gefa þeim góðar upplýsingar um stöðuna, eins og mögulegt er í óvissuástandi, líkt og Hulda kallar eftir og ráðast í aðgerðir til að létta óþarfa áhyggjum af Grindvíkingum.

Á dögunum fékk ég svar við einni slíkri varðandi það hvernig hefði tekist til við samninga við Klíníkina um endómetríósuaðgerðir. Svarið er vægast sagt áhugavert en kom mér kannski minna á óvart en öðrum.

sjúkdómi sem veldur þannig viðvarandi verkjum að sjúklingarnir eru jafnvel óvinnufærir til lengri tíma. Þar sem vekur síðan sérstaka athygli er samanburður á kostnaði aðgerðanna annars vegar hjá Landspítala og hins vegar hjá Klíníkinni. Þannig kostuðu aðgerðirnar að meðaltali um 1,5 millj. kr. á Landspítala en meðaltal dýrari aðgerða var rúmlega 1,7 millj. kr. Aðgerðakostnaður hjá Klíníkinni var hins vegar um 890.000 kr. að meðaltali og eru dýrari aðgerðir þar inni.

Við þekkjum þessi áhrif mjög vel í mínum flokki. Þegar við stýrðum síðasta heilbrigðisráðuneytinu voru augnsteinaaðgerðir til að mynda boðnar út. Þannig fékkst margfalt hagkvæmara varð á aðgerðunum og langir biðlistar hurfu á skömmum tíma. Virðulegi forseti. Ég hvet hæstv. heilbrigðisráðherra því til dáða í þessum efnum til að efla fjölbreyttara rekstrarform í heilbrigðisþjónustu. Þannig má búast við stóraukinni hagkvæmni og skilvirkni eins og dæmin sýna. Það er ekkert sem stendur í vegi fyrir þessu nema gamaldags hugsun og fordómar.

og eru að sprengja sig á vaxtakostnaði þessa dagana. Fólkið í landinu veit hvað það þýðir þegar greiðslurnar af lánunum hækka stöðugt, að það hefur áhrif á getuna til að geta gert það sem við vildum annars gera. Færri átta sig á því að svona er líka staða íslenska ríkisins. Ríkissjóður er að sprengja sig á vaxtakostnaði. Áhrifin eru þau sömu og hjá heimilunum í landinu því að skuldirnar eru svo dýrar að þetta hefur áhrif á getu ríkisins til að gera hluti sem við sem samfélag vildum gjarnan gera. Þetta hefur áhrif á fjárfestingu í þjónustu fyrir fólkið í landinu. Auðvitað þarf staðan ekki að vera svona. Í dag ræðum við frumvarp til fjáraukalaga. Þar birtast útgjöld sem voru ófyrirséð þegar við afgreiddum fjárlög í fyrra og þar sést þetta svart á hvítu. Vaxtakostnaður ríkisins hækkar um 26 milljarða, úr tæpum 100 milljörðum og hækkar um heilar 26 milljarða. Þess vegna er það svo mikið hagsmunamál fyrir fólkið í landinu að lækka skuldir þannig að hægt sé að fjárfesta í þjónustu í staðinn fyrir að borga svona dýra vexti. En það er engin áhersla á þetta hjá ríkisstjórninni, ekki einu sinni núna þegar tekjur ríkisins eru að aukast stöðugt, eru rúmlega 100 milljörðum meiri en gert var ráð fyrir. Það er þenslan í samfélaginu sem skilar þessum tekjum og það þýðir að áfram munum við borga ævintýralega háa vexti. Fjárfesting stjórnvalda í heilbrigðisþjónustu er minni en á hinum Norðurlöndunum, framlög til löggæslu frekar lítil og innviðir eru víða veikir vegna þess að ríkissjóður er að sprengja sig á vaxtakostnaði. Það eru ekki skuldirnar heldur vextirnir sem fara með bókhald ríkisins á hliðina. Er það ekki sorglegt? Virðulegi forseti. Ég sat heimsþing kvenleiðtoga í Hörpu í gær og fyrradag ásamt um 500 öðrum konum. Þetta var alveg mögnuð tilfinning. Það er gaman að segja frá því að það er eftir því tekið hversu vel við Íslendingar stöndum í alþjóðlegum samanburði í jafnréttismálum og við Íslendingar höfum löngum verið númer eitt í heiminum þegar jafnrétti kynjanna er mælt. En þrátt fyrir það er fjarri því að fullkomnu jafnrétti sé náð, eins og við vitum svo vel. Okkur miðar of hægt áfram hér á landi í átt að fullu jafnrétti þótt við finnum það sannarlega að það er mikil samstaða um það í samfélaginu. Við erum enn þá að eiga við kynbundinn launamun. Við erum enn þá að takast á við kynbundið ofbeldi, þó að við höfum borið gæfu til þess að taka forystu og viðurkenna að það er raunverulegt samfélagsmein hér á landi. Frá árinu 2017 hefur verið tekið á þessum málum af festu undir forystu Katrínar Jakobsdóttur sem fer með jafnréttismálin. Áhersla hefur verið lögð á vitundarvakningu og íslenskar konur eru mjög meðvitaðar um launamun kynjanna, um kynbundið ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi og áreitni, sem var m.a. til umfjöllunar á þessu heimsþingi og verð ég að segja að Ashley Judd var mögnuð í sinni framsögu og samtali. Á heimsþinginu voru einnig niðurstöður Reykjavíkurvísitölunnar kynntar en það eru viðhorfsmælingar til afstöðu kvenna í forystuhlutverkum. Þær valda satt að segja miklum áhyggjum því að þar mælist bakslag og ekki bara hér heldur á alþjóðavísu. Viðhorfin eru að verða neikvæðari gagnvart konum í leiðtogahlutverki og bakslagið kemur helst fram í viðhorfum ungs fólks. Sem betur fer eru viðhorfin hér á landi ekki eins slæm og í öðrum ríkjum en þetta eru samt sláandi niðurstöður. voru ræddar á þinginu, m.a. kom fram að þetta gæti átt rót í efnahagsþrengingum, vexti popúlisma og hvernig samfélagsmiðlar skiluðu skilaboðum til ungs fólks. En það kom einnig fram að löndin gætu mörg hver lært af þróun mála á Íslandi þar sem mikið hefði áunnist en konur teldu samt að hægt væri að gera meira. Því að vitundarvakning virkar, það að konur geri kröfur virkar. Og íslenskar konur veita öðrum konum innblástur í þessum efnum og það er vel. Það er því afar mikilvægt að við sameinum krafta okkar og stöðvum þessa afturför.

Mér skilst að nú séu tæplega 12.000 Palestínumenn fallnir. Meiri hluti þeirra eru konur og börn, tæplega 5.000 börn og rúmlega 3.000 konur.

Við sjáum engin merki þess að Ísraelsher ætli að draga úr loftárásum sínum og stríðsglæpum og fjöldamorði á almennum borgurum. Síðustu fréttir herma að þeir séu komnir inn í stærsta spítalann í Gaza-borg. Olían er búin. Vatnið er búið. Maturinn er að sjálfsögðu búinn. Fólkið sem flúði frá norðri til suðurs er líka sprengt upp. Fólkið sem varð eftir er sprengt upp. Næstum því helmingur bygginga á Gaza er rústir einar. Ég held að það sé orðið tímabært að ríkisstjórn Íslands beiti sér af alvöru fyrir friði á þessu svæði og ég held að við ættum líka að íhuga hvort fjöldamorð almennra borgara muni í raun og sann stuðla að friði og friðsælli framtíð fyrir botni Miðjarðarhafs.

Við horfum gjarnan til Vestmannaeyjagossins þessa dagana þegar við erum að hugsa um þá ótrúlegu og skelfilegu atburði sem nú standa yfir á Reykjanesi. En við horfum líka kannski dálítið til Vestmannaeyja í einhvers konar rósrauðum ljóma og ég held að það sé ábyrgt og rétt að nefna það hér að eins og vel gekk þar að mörgu leyti þá voru margir hnökrar. Fólk vaknaði upp um miðja nótt, það þurfti að rýma Vestmannaeyjar, það þurfti að finna húsnæði, það þurfti að gera svo ótal margt fyrir fólkið og í sömu stöðu stöndum við í dag. Þetta var flókið verkefni þá og það er flókið í dag. Ýmislegt hefur verið gert nú þegar. Rýming íbúa í Grindavík gekk algerlega vonum framar. Mig langar að segja við Grindvíkinga: Við erum að hlusta, við erum að vinna hratt og örugglega. Þegar áföllin dynja á erum við öll saman í liði. Við erum öll á sömu skútunni í ólgusjónum, en þegar líður á atburðinn og dagarnir líða þá minnkar eðlilega þol okkar gagnvart ástandinu. En það breytir því ekki að það er verið að vinna eins hratt og örugglega og hægt er. Mig langar að minna á þjónustumiðstöðina sem opnar í dag sem er gríðarlega mikilvæg og mikilvægt að jafnvel verði fleiri opnaðar annars staðar í kjölfarið. Mig langar að tala um innviðina. Það er ekki verið að verja einkafyrirtæki með álögum á einstaklinga. Þetta er hóflegur skattur á bæði einstaklinga og fyrirtæki sem eru fasteignaeigendur. Ég held við séum öll tilbúin til að gera það. (Forseti hringir.) Ég vil sjá bankana og jafnvel tryggingafélögin stíga fram af rausnarskap og mæta þeim áskorunum sem ekki bara Grindvíkingar heldur þjóðin stendur frammi fyrir og það þarf að gerast af festu. Svo vara ég við popúlískri umræðu og þá sérstaklega hér á þingi. (Forseti hringir.) Okkur verður ekkert meira ágengt með því að tala hér gegn hvert öðru. Stöndum saman.

Virðulegi forseti. Mig langar aðeins til að tala um tilfinningar. Það er mikilvægt að tala um tilfinningar þegar áföll dynja yfir. Við erum enn þá í miðju áfalli, sér í lagi Grindvíkingar, en þetta snertir okkur öll með einum eða öðrum hætti. Það sem gerir tilfinningalega úrvinnslu svo flókna í þessu er óvissan. Það eru til fræðileg módel um stig sorgarinnar, hvaða tilfinningar koma upp og í hvaða röð þegar við verðum fyrir missi, en þau ná aldrei almennilega yfir veruleikann og þau ná sérstaklega illa yfir ástand þar sem við vitum í raun ekki nákvæmlega hver missirinn er. Jú, Grindvíkingar vita að þau hafa misst heimili sitt, griðastaðinn sinn, eins og hv. þm. Vilhjálmur Árnason, kollegi okkar og Grindvíkingur, orðaði það svo vel í viðtali á Bylgjunni í morgun. Griðastaðurinn er farinn en það er óvíst hversu lengi. Mun koma eldgos? Hvert mun það flæða? Mun fólk geta snúið til baka og byggt upp bæinn aftur? Allt er þetta í lausu lofti. Það er því eðlilegt að yfir fólk flæði margar og misvísandi tilfinningar og jafnvel að tilfinningarnar séu í bili alveg dofnar og aftengdar. Virðulegi forseti. Hér er það skylda stjórnvalda að stíga inn með öllum mögulegum hætti til að draga úr óvissu og koma Grindvíkingum í grið, bæði efnislega og tilfinningalega. Húsaskjól, pláss í skólum, fjárhagslegur stuðningur og áfallahjálp, þetta og fleira eru atriði sem ég myndi vilja sjá í aðgerðapakka, eða jafnvel aðgerðapökkum sem ég vona að séu í vinnslu.

Ég vil stuttlega koma inn á þá ákvörðun sem tekin var hér í þingsal síðastliðinn mánudag, eða hluta hennar, og snýr að nýju gjaldi vegna fjármögnunar á varnargörðum sem nú er hafist handa við. Ég skrifaði pistil sem birtist í Morgunblaðinu í morgun þar sem ég hélt því fram að sporin hræddu í tengslum við tímabundna nýja skatta og gjöld stjórnvalda. Við höfum svo ótal mörg dæmi fyrir okkur þar sem skattheimta til tiltekinna verkefna hefur síðan verið notuð til allt annarra hluta en gjaldtakan eða skattheimtan var stofnuð Ofanflóðasjóð þekkjum við vel þar sem uppsöfnuð skattheimta, umfram það sem hefur verið varið til verkefna sjóðsins, stendur núna í rétt um 14 milljörðum, og bara fram að þeim tíma sem gjaldstofninn hætti að vera markaður, eins og það er kallað, þannig að munurinn er enn þá meiri ef það yrði skoðað heildstætt. Framkvæmdasjóður aldraðra er annar sjóður sem ríkisstjórnin seilist í mjög reglulega til að greiða til að greiða aðra hluti en til var stofnað og svo mætti lengi telja. Ég sagði nú í þessum pistli mínum í morgun að það væri fátt varanlegra en tímabundnir skattar og gjöld og þetta er fengið að láni einhvers staðar geri ég ráð fyrir. En ég vil beina því til hæstv. forseta að hann hafi frumkvæði að því að það verði teknar saman hér fyrir þingið upplýsingar er varða meðferð

Okkur hér á Alþingi ber að tryggja fjárhagslega stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu, hvort sem það er í vinnu, hlutavinnu eða ekki í vinnu, og tryggja þeim full og óskert mannréttindi og hvað þá jafnrétti. Þá ber okkur einnig að tryggja það að fatlað fólk búi við mannsæmandi aðstæður í formi fæðis, klæðis og húsnæðis og þá einnig í félags- og tómstundamálum. Það er búið að kortleggja vel og vandlega málefni fatlaðs fólks á Íslandi og á Norðurlöndunum með fjölda greinargerða og skýrslna. Í guðanna bænum gerum ekki fleiri kostnaðarsamar skýrslur um þarfir fatlaðs fólks. Hættum að mestu þessum skýrslugerðum og notfærum okkur strax allar þessar kostnaðarsömu skýrslur, skýrslur með fjöldann allan af tölfræðilegum upplýsingum sem skýra út með fjölda línurita, súlurita og kökurita hvað þarf nauðsynlega að gera strax til að tryggja full mannréttindi fatlaðs fólks.

Í nútímasamfélagi verður að nota stafrænar lausnir fyrir fatlað fólk í þeim tilgangi að brjóta niður allar hindranir í samfélaginu og þá einnig allar krísur sem finnast í stjórnsýslu og atvinnulífinu sem hindra leið fatlaðs fólks inn í framtíðina.

Þá skulu stjórnvöld tryggja að fatlað fólk og þar með hagsmunir þess hafi áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir er varða málefni þess.

Erum við ekki öll sammála því að við verðum að muna og virða kjörorð þeirra sem búa við fötlun, sem er: Ekkert um okkur án okkar?

Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur sannarlega sett málefni fatlaðs fólks í fyrirrúm á þessu kjörtímabili. Ég tel mikilvægt að við búum í samfélagi þar sem enginn er skilinn út undan. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun eru meðal þeirra alþjóðlegu samninga og viðmiða sem eru leiðarljós okkar við inngildingu fatlaðs fólks í samfélagið. Þess vegna er mikilvægt að í ríkisstjórnarsáttmálanum er kveðið á um að lögfesta skuli samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á þessu kjörtímabili og fer undirbúningur þeirrar vinnu nú fram í forsætisráðuneytinu, en mikilvægur undanfari þess

er gerð landsáætlunar sem inniheldur aðgerðir sem eiga að tryggja framkvæmd samningsins hérlendis. Drög að áætluninni eru nú í samráðsgátt stjórnvalda og hafa verið unnin í víðtækri samvinnu fjölmargra aðila í samfélaginu og sérstaklega með ríkri þátttöku fatlaðs fólks. Þá hefur sérstakur vinnuhópur um mennta- og atvinnutækifæri fatlaðs fólks verið að störfum undir stjórn Söru Daggar Svanhildardóttur. Ríkisstjórn Íslands er því á fullri ferð að vinna að lögfestingu samningsins, viðauka hans og framkvæmd hérlendis. Ég hlakka til áframhaldandi samvinnu við Alþingi og hv. alþingismenn á þeirri vegferð. Virðulegi forseti. Í ríkisstjórnarsáttmálanum kemur fram að málefni örorkulífeyrisþega verði tekin til endurskoðunar á kjörtímabilinu, sem skiptir miklu máli varðandi framfærslu fatlaðs fólks. Þegar hafa ákveðin skref verið stigin og vil ég þar sérstaklega nefna að frítekjumörk vegna atvinnutekna voru hækkuð í upphafi þessa árs úr 110.000 kr. í 200.000 kr. á mánuði, en um er að ræða fyrstu hækkun á frítekjumarkinu frá árinu 2009 eða í tæp 14 ár. Þá hefur tímabil endurhæfingarlífeyris verið lengt úr þremur árum í fimm sem sérstaklega er hugsað til þess að mæta ungu fólki sem á við geðrænar áskoranir að stríða. Í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu stendur síðan yfir frekari vinna núna við endurskoðun kerfisins þar sem sérstaklega er horft til þess að bæta afkomu og möguleika til virkni og atvinnuþátttöku fatlaðs fólks á eigin forsendum. Þá er það einnig markmiðið að einstaklingum sem missa starfsgetuna verði í auknum mæli tryggð þjónusta og stuðningur strax á fyrstu stigum veikinda eða áfalls og að framfærsla sé tryggð meðan á endurhæfingu stendur, en það er eitt af þeim atriðum sem sérstaklega hefur verið bent á að þurfi að laga. Samhliða þessu er unnið að frekari möguleikum fatlaðs fólks og fólks með mismikla starfsgetu til aukinnar atvinnuþátttöku. Að síðustu er það markmið breytinganna að beina fjármagni í auknum mæli til þeirra sem reiða sig eingöngu á almannatryggingar eða eru með litlar aðrar tekjur en frá ríkinu. Við þekkjum það að í fjármálaáætluninni síðustu eru um 15–16 milljarðar settir í þetta frá og með 2025. Ég tel að þessar breytingar séu mjög brýnar og mikilvægar og muni verða þær stærstu í langan tíma sem draga úr fátækt og auka lífsgæði fatlaðs fólks og fólks með mismikla starfsgetu á Íslandi. Virðulegi forseti. Hv. þingmaður kom sérstaklega inn á búsetu

Þetta eru mikilvæg réttindi sem samningurinn tryggir fötluðu fólki og unnið er samkvæmt hérlendis, samanber bráðabirgðaákvæði II í lögum um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Í kjölfarið verði gefnar út leiðbeiningar til sveitarfélaga um gerð tímasettra áætlana um uppbyggingu fjölbreyttra húsnæðis- og þjónustuúrræða, en aðeins eitt sveitarfélag hafði slíka áætlun við síðustu úttekt. Enn fremur skipaði heilbrigðisráðherra fyrr á þessu ári starfshóp sem hefur það verkefni að gera tillögur á grundvelli kortlagningar á stöðu og þörfum einstaklinga á aldrinum 18–60 ára sem dveljast á hjúkrunarheimilum. Þessar aðgerðir ásamt mörgum öðrum munu auka valfrelsi fatlaðs fólks þegar kemur að búsetu.

og eiga aðildarríkin að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja fötluðu fólki þann rétt til fulls. Það sem felst í þeim rétti er að viðkomandi fái aðstoð þar sem þeir hafa stjórn á eigin lífi og til að taka ákvarðanir um líf sitt. Þetta geta t.d. verið ákvarðanir um hvar fólk vill búa og eiga heimili. Það er auðvitað grundvallaratriði að tryggja jöfn réttindi fatlaðs fólks með lögum og að við byggjum samfélagið okkar þannig upp að enginn sé skilinn eftir. Í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir er kveðið á um rétt einstaklings til notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar, NPA. Þetta þjónustuform er mikilvægur liður í því að tryggja lögbundin mannréttindi fatlaðs fólks. Með þessum lögum eru hins vegar lagðar ákveðnar skyldur á ríkissjóð til að fjármagna NPA-þjónustu miðað við tiltekinn fjölda samninga. Þrátt fyrir það er enn á ný með fjárlögum ekki gert ráð fyrir nægilegum fjárframlögum til að unnt sé að fjölga NPA-samningum í samræmi við þann fjölda sem lögin gera ráð fyrir fyrir lok ársins 2024. Hæstv. ráðherra sagði að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefði sannarlega sett málefni þessa hóps á oddinn, og þá er að fylgja því eftir og tryggja þetta fé. fé. Fjöldi einstaklinga er á biðlista eftir NPA-þjónustu og biðin hefur mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir þennan hóp. Í mörgum tilfellum stendur þessum einstaklingum ekki annað til boða en dvöl á stofnunum þar sem fólk getur ekki lifað sjálfstæðu lífi á eigin forsendum eins og það hefur rétt til. Hæstv. ráðherra, það er óviðunandi staða.

það að markmiði að standa ávallt vörð um þann hóp og tryggja honum þau lífsgæði sem við öll viljum hafa í okkar lífi. Víðtækur alhliða stuðningur til fatlaðs fólks er mikilvægur og endurspeglast í lögum og reglum hér á landi. Þau lög eiga að tryggja stuðning til fatlaðs fólks þannig að þau geti lifað góðu lífi í viðeigandi húsnæði, tryggja framfærslu og atvinnu við hæfi, aðgang að námi ásamt öðrum mikilvægum stuðningi sem þau þurfa inn í sitt líf. Þetta eru gríðarlega mikilvæg markmið sem við verðum ávallt að hafa að leiðarljósi. Atvinna og virkni er gríðarlega mikilvæg fyrir okkur öll og ekki síður fatlað fólk. Við þurfum öll að hafa ákveðna rútínu í gegnum daginn, finna tilgang hjá okkur með ákveðnu starfi sem hæfir okkur hverju sinni, fá einnig tækifæri til að stunda nám við hæfi og hafa frelsi til að gera það sem gefur okkur lífsfyllingu og tilgang. Fatlað fólk þarf mismunandi mikinn stuðning til þess og mikilvægt er að tryggja hann þegar hans er þörf. Lagasetning til að standa vörð um réttindi fatlaðs fólks hefur verið stórlega efld í gegnum árin, sem ber að fagna. Nærsamfélögin, sveitarfélögin eru sá aðili sem framfylgir þeim lögum enda eru þau í mestri nánd við þá íbúa og finna vel hvar stuðningur þarf að koma inn í hverju tilfelli fyrir sig. Sveitarstjórnarfulltrúar hafa ítrekað bent á mikilvægi þess að Alþingi tryggi fjármagn fylgi til sveitarfélaganna til að þau geti ávallt staðið fjárhagslega undir þeirri þjónustu sem lögin segja til um að þau eigi að veita hverju sinni.

Það er að mörgu að huga þegar kemur að málefnum fatlaðs fólks en í dag langar mig að ræða beitingu nauðungar í þjónustu við geðfatlað fólk. Hér á landi er nauðung ítrekað beitt í geðheilbrigðisþjónustu eru skýringarnar á því iðulega þær að aðstæður bjóði einfaldlega ekki upp á að því verði hætt, að það sé ekki hægt að veita geðheilbrigðisþjónustu án þvingana. Þá liggur fyrir að eðli, umfang og áhrif þvingaðrar meðferðar á Íslandi er lítt þekkt og hefur skráningu og eftirliti með henni hér á landi verið verulega ábótavant og er enn þrátt fyrir ábendingar. Forseti. Þetta er grafalvarleg staða. Rannsóknir sýna að beiting þvingunar við meðferð geðraskana hefur verulegar neikvæðar afleiðingar fyrir þá einstaklinga sem eru beittir Meðferðir gegn vilja viðkomandi, svo sem þvinguð lyfjagjöf, eru taldar sérstaklega skaðlegar andlegri vegferð einstaklings. Þá er talið að beiting nauðungar geti haft fælandi áhrif og að fólk sem þarf aðstoð forðist jafnvel að leita hennar af ótta við að verða beitt slíkri nauðung. Árið 2019 gaf Evrópuráðsþingið út skýrslu og samþykkti í kjölfarið ályktun um að binda endi á nauðung í meðferð geðheilbrigðismála í álfunni.

að aðildarríkin skuli tryggja að fatlað fólk sé ekki svipt frelsi sínu með ólögmætum hætti eða geðþóttaákvörðunum og að frelsissvipting í hvaða mynd sem er sé lögum samkvæm og að fötlun skuli ekki undir neinum kringumstæðum réttlæta frelsissviptingu.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu um málefni fatlaðs fólks. Að fjárfesta í fólki til framtíðar er eitt af leiðarljósum Framsóknar, en á það var einmitt lögð mikil áhersla fyrir síðustu kosningar og endurspeglast þær áherslur í stjórnarsáttmála. Markviss fjárfesting í fólki felst m.a. í endurskoðun og samþættingu opinberrar þjónustu þar sem áherslan er á að tryggja öllum einstaklingum rétta þjónustu á réttum tíma. Þar skipta

Í stjórnarsáttmálanum eru tilteknar ýmsar aðgerðir sem sérstaklega varða fatlað fólk, eins og hæstv. ráðherra kom hér inn á. Á síðasta þingi voru samþykktar nokkrar mikilvægar lagabreytingar tengdar þeim aðgerðum sem felast m.a. í auknum sveigjanleika á vinnumarkaði, svo sem hækkun frítekjumarks og lækkun skerðingarhlutfalls og lengingu endurhæfingartímabils. En ég vil líka leggja áherslu á að margar almennar margar almennar aðgerðir stjórnvalda hafa veruleg áhrif á lífsafkomu og lífsgæði fólks með fötlun, eins og annarra. Hér vil ég sérstaklega nefna að nú er nýtt húsnæðiskerfi tilbúið og áframhaldandi innleiðing þess mun bæta stöðu fatlaðs fólks á húsnæðismarkaði. Ég vil líka leggja áherslu á að það er mikilvægt að horfa á stóru myndina en vera á sama tíma meðvituð um að engin kerfi eru gallalaus og þegar við rekumst á galla og hnökra verðum við að vera tilbúin að bregðast við þeim og gera breytingar sem geta skipt örfáa einstaklinga miklu máli þótt þær hafi lítil áhrif á heildina. Þannig sköpum við samfélag þar sem enginn er skilinn út undan og náum markmiði um inngildingu.

Sá hópur sem hér um ræðir er í mjög viðkvæmri stöðu og þarf því á sterkum málafylgjumönnum að halda hér á hinu háa Alþingi. Stuðningsþjónusta við þennan hóp verður að vera í samræmi við þarfir hans en þar eru hins vegar verulegar brotalamir. Sá góði ásetningur sem kom fram í endurskoðun laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, frá árinu 2018, hefur því miður ekki náð fram að ganga og það kostnaðarmat sem fylgdi þessari breytingu var í engu samræmi við þá þjónustu sem ætlað var að veita samkvæmt lögum. Það kom strax fram á árinu 2018 að um verulega vanfjármögnun var að ræða og það hefur haldist æ síðan þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi lagt til einhverja fjármuni á síðasta ári. Samkvæmt frumvarpinu frá 2018 var gert ráð fyrir að NPA-samningar, samningar um notendastýrða aðstoð, væru 172 árið 2022 en mér sýnist að sú upphæð hafi dugað fyrir 90 samningum. Því er fjöldi einstaklinga sem ekki fær þá þjónustu sem skylt er að veita samkvæmt lögunum. Sveitarfélögin halda því fram að ríkið skuldi sveitarfélögunum vel á annan tug milljarða vegna þessa og það dregur auðvitað úr getu sveitarfélaga til að sinna annarri mikilvægri þjónustu. Þá liggur fyrir að biðlistar eftir slíkum samningum eru talsverðir hjá sveitarfélögunum og hjá Reykjavíkurborg er staðan þannig að 28 einstaklingar eru á biðlista eftir slíkum samningi. Þessir samningar myndu kosta 966 millj. kr., þar af væri hlutur borgarinnar 725 millj. kr. til viðbótar við þann kostnað sem nú þegar er til staðar. Þetta þarf að laga.

Það hefur því miður verið gegnumgangandi í tengslum við málefni fatlaðs fólks um alllanga hríð að ef það er eitthvað sem ríkisstjórninni hefur tekist illa til með þá er það væntingastjórnun hvað varðar orð annars vegar og efndir hins vegar.

að spyrja hvaða kostnaðarmat liggi fyrir og með hvaða hætti þeim kostnaði verði mætt svo að þetta verði ekki enn ein aðgerðin sem endar á að verða hvorki fugl né fiskur, vekur væntingar sem ekki er innstæða fyrir, rétt eins og hefur því miður orðið raunin að nokkru leyti með NPA-kerfið sem hér var komið á. Því að ef það er eitthvað sem fer illa í þá hópa sem fyrir standa veikir þá er það þegar væntingar eru blásnar upp en ekki staðið við þegar á reynir. Ég vil bara að við hér í þinginu gerum þetta allt saman með opin augun þannig að þannig að orð og efndir fari saman eins og nokkur kostur er í þessum efnum.

nauðsynlegu umræðu og hæstv. ráðherra Guðmundi Inga Guðbrandssyni fyrir að vera með okkur hér í dag. Staðan í málefnum fatlaðra er virkilega döpur, svo ekki sé meira sagt. Fatlað fólk hefur alltaf átt undir högg að sækja og við höfum gjarnan litið niður á það eins og tíunda flokks þjóðfélagsþegna, í það minnsta er það nákvæmlega þannig sem er komið fram við fatlað fólk. Hér tala ég af eigin reynslu. er sárara en tárum taki að horfa á fólk í blóma lífsins sem verður veikt eins og náinn aðstandanda minn, 62 ára gömul kona, sem hefur þurft að leita sér lækninga. Úrræði fyrir hana núna

lappirnar í því að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem ég og Flokkur fólksins höfum mælt fyrir þrisvar síðan við komum á Alþingi Íslendinga haustið 2017. Það eru engar afsakanir sem þessi ríkisstjórn gæti lagt fram sem réttlæta það að hafa ekki þegar löggilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Það er ekki nóg að fatlað fólk hrópi og kalli: Ekkert um okkur án okkar, það er enginn að hlusta. Það er alltaf verið að gera eitthvað rosalega fallegt í framtíðinni en það þarf úrræði núna. Fatlað fólk sem býr við langvarandi þjónustuþörf þarf úrræði núna. Það er ekki nóg að lofa geðheilbrigðisþjónustu, aukinni sálfræðiþjónustu þegar liggja kannski engir fjármunir að baki því þannig að sé hægt að uppfylla það. En það hefur verið skýr vilji löggjafans t.d.

í umræðum um öll þau mál sem við ræðum hér og þau okkar sem hafa lesið samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks vita að það er þannig sem á að vinna. Ísland hefur fullgilt samninginn og okkur ber að öll lög sem við setjum hér séu í samræmi við hann. Auðvitað skiptir máli að lögfesta samninginn og að því er stefnt, líkt og kom fram í máli í máli hæstv. ráðherra. Einn mikilvægur liður í því er að koma á fót innlendri mannréttindastofnun, eins og hæstv. forsætisráðherra hefur mælt fyrir um í frumvarpi sem er nú þegar til vinnslu í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og ég ætla rétt að vona að verði gert að lögum hér innan skamms. Frú forseti. Vegna þess að

vegna rannsókna sem hafa verið gerðar á þeirri kerfislægu mismunun sem fatlað fólk býr við sem við vitum nokkurn veginn hvað það er sem er að í okkar samfélagi og hverju þarf að breyta. Fatlað fólk á kröfu um að það sé unnið að málefnum þess af fagmennsku og að það sé byggt á þekkingu þegar kemur að því að bæta kjör þess, líkt og allt annað fólk á kröfu um í samfélaginu, alveg eins og samfélagið á rannsóknum og þekkingu þegar kemur til að mynda að því að bregðast við náttúruhamförum. Að sjálfsögðu þarf svo að vinna eftir því sem kemur fram í skýrslunum. En ég mótmæli því að rannsóknir og

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hv. þm. Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir að hefja þessa umræðu um málefni fatlaðs fólks og öllum þeim hv. þingmönnum sem hafa tekið til máls í dag. Þessi umræða er mikilvæg og það er hlutverk okkar sem hér erum að halda utan um umræðuna um þjónustu við borgara þessa litla ríkis okkar. Fatlað fólk hefur löngum þurft að búa við mismunun þegar kemur að aðgengi að því sem þau sem eru ófötluð taka oft sem sjálfsögðum hlut. Mig langar hér í dag að nefna eitt svið sérstaklega sem mér finnst rétt að minna á. Þetta er aðgengi fatlaðs fólks að þátttöku í menningu og listsköpun. Í fyrravetur fór af stað umræða um fatlað fólk í sviðslistum í kjölfar sýningar í Þjóðleikhúsinu þar sem ófatlaður leikari var í hlutverki fatlaðs manns. Sú umræða náði sem betur fer í gegn og hefur leitt til þess að aukin meðvitund er um þetta mál á þeim stöðum sem máli skipta. En það sem er ekki breytt er aðgengi fatlaðs fólks að þeim auðlindum sem þau sem vilja starfa við sviðslistir þurfa að búa við. Þar ber sérstaklega að nefna aðgengi að listnámi. Eins og staðan er í dag er nánast ómögulegt fyrir fatlaða einstaklinga að fá inngöngu í sviðslistanám hér á landi. Þar er ekki aðeins um að ræða skort á fjármagni heldur beinlínis hvernig valið er inn í slíkt nám. Það er mikilvægt að huga að inngildingu á þessu sviði því að mikilvægi fyrirmynda verður seint ofmetið. Ef fatlað fólk fær aldrei að sjá neinar fyrirmyndir á þessu sviði, nema þar sem ófatlaðir eru að leika fatlaða, þá erum við ekki að bjóða upp á það samfélag sem við viljum búa við á þessu landi þar sem allir eru jafn verðmætir og njóta tækifæra til innihaldsríks lífs, burt séð frá líkamlegu ástandi. Ég vil hvetja þingheim til að beita sér í þessum efnum og vinna að því að opna fyrir námsmöguleika fatlaðs fólks á þessu sviði.

Þann tíma sem við höfum verið hérna saman á þinginu hefur enginn þingmaður barist af jafn mikilli hörku og dugnaði og vilja fyrir þessum málstað Það er kannski ástæðan fyrir því að trúlega hef ég sjálfur ekki flutt fleiri ræður um nokkurt málefni í þessum sal en einmitt málefni fatlaðra einstaklinga og hef tekið þátt í starfi velferðarnefndar allan tímann. Ég verð bara að segja það að þrátt fyrir allt,

forseti. Nauðung er ekki nauðsynlegt úrræði í heilbrigðisþjónustu við fólk með geðfötlun. Nauðung er raunar ekki úrræði heldur úrræðaleysi. Sú afstaða að þvingun í geðheilbrigðisþjónustu sé úrræði byggir á úreltum viðhorfum og menningu og það þrátt fyrir nýja þekkingu. Rannsóknir hafa ekki sýnt fram á gagnsemi valdbeitingar í læknisþjónustu við geðfatlað fólk, þvert á móti. Forseti. Beiting nauðungar er ekki úrræði heldur úrræðaleysi. Við þurfum hins vegar ekkert að finna upp hjólið. Úrræðin eru til, þ.e. við vitum hvað annað væri hægt að gera. Þau úrræði lúta fyrst og fremst að hugarfarsbreytingu en einnig að því að tryggja aðstæður til veitingar geðheilbrigðisþjónustu og inngripa á fyrri stigum þannig að ekki þurfi að koma til nauðungar.

eru m.a. að þróa framtíðarsýn um róttæka fækkun tilfella þar sem nauðung er beitt, að þróa áhrifaríka og aðgengilega stuðningsþjónustu við einstaklinga sem eiga við andlega erfiðleika að stríða eða sýna fyrstu einkenni geðraskana, að setja fjármagn í forvarnir og snemmtæka greiningu geðraskana og snemmtæk úrræði án þvingunar, sér í lagi fyrir börn og ungt fólk, án fordóma, að berjast gegn staðalímyndum um fólk með geðraskanir og rangri narratífu um ofbeldi og fólk með geðraskanir með vitundarvakningu og þátttöku allra sem hafa aðkomu að slíkum málum, þ.m.t. þjónustuveitendum, fjölmiðlum, löggæslu og almennings til viðbótar við fólkið sjálft sem glímir við geðraskanir, og að berjast gegn útilokun og útskúfun fólks með geðraskanir með því að tryggja aðgang að félagslegri þjónustu, húsnæði og atvinnu.

þessa sérstöku umræðu, af því að málefni fatlaðs fólks eiga alltaf að vera í umræðunni og það hvernig við getum stutt betur við þau sem glíma við fötlun.

Mig langar til að nefna hér nokkur dæmi sem við getum öll gert í okkar daglega lífi til þess að auka inngildingu fatlaðs fólks á öllum sviðum samfélagsins því að það er mikilvægt að skapa samfélag sem hentar öllum. Við getum t.d. tryggt sjónlýsingu í sjónvarpi og á viðburðum. Það hefur verið prófað að sjónlýsa landsleikjum á Laugardalsvelli og vel verið tekið í það. Við getum hugað að hljóðvist og aðgengi í umhverfi okkar, bæði úti og inni, eins og að skilja ekki eftir rafskútur á miðri gangstétt. Við getum boðið upp á túlkaþjónustu á fundum og ráðstefnum. Við getum tryggt það að hægt sé að stækka letur á komuskjám í ráðuneytum, hjá sérfræðilæknum, tannlæknum, heilsugæslum og við getum nýtt ýmis tæki á samfélagsmiðlum eins og að setja alt-texta á myndir eða textað myndbönd til að tryggja það að allir geti verið hluti af samfélaginu, ekki bara í vinnunni heldur líka í daglegu lífi sínu. Þetta eru bara örfá dæmi. Við skulum fara fram með sóma í þessum málaflokki og gera allt sem í okkar valdi stendur til að auka þekkingu á þeim áskorunum sem fatlað fólk býr við og búa til stöðugt og traust umhverfi.

Frú forseti. Ég vil þakka fyrir það framtak að efna til þessarar umræðu og mig langar að nýta tímann til að ræða um réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Það var nefnilega nöturlegt að lesa umfjöllun í Heimildinni á dögunum um réttindagæsluna og samskipti hennar við ráðuneytið sem hún heyrir undir. Þar kom fram hjá Freyju Haraldsdóttur, sem vann við réttindagæslu, að ráðuneytið hefði reynt að hræða hana frá því að sinna og fjalla opinberlega um aðstæður manns sem leitaði til réttindagæslunnar. Þar sagði Freyja, með leyfi forseta: „Við höfum einfaldlega verið skömmuð fyrir að benda ráðuneytinu á ef það sinnir ekki skyldum sínum við fatlað fólk […] Ég upplifði þetta auðvitað eins og þöggunartilburði og hræðslutaktík. Þótt vissulega hafi ég ekki látið þetta hafa nein áhrif á mig, þá var þetta óþægilegt. En þetta var engu að síður allt tilraun til að reyna að koma í veg fyrir að ég sinnti skyldu minni og gætti að réttindum manns gagnvart stjórnvöldum, sem voru augljóslega ekki að gæta að hans rétti.“ Þetta er auðvitað óboðlegt og vert að taka fram að einstaklingurinn sem þarna á hlut að máli var í alveg sérlega viðkvæmri stöðu. Það hefur lengi verið bent á að það sé ótækt að sá sem gætir hagsmuna fatlaðs fólks oftar en ekki gagnvart ráðuneyti sé á sama tíma undir stjórn þessa sama ráðuneytis. Þannig hefur þetta verið á Íslandi allt of lengi og þótt við séum núna mögulega að breyta þessu hér í þinginu í vetur þá segir þetta því miður allt of mikla sögu um það hvernig við umgöngumst réttindi fatlaðs fólks. Mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra hvort þessi frásögn hafi orðið tilefni einhverrar vinnu eða sérstakra viðbragða eða skoðunar innan ráðuneytisins, að svo sannarlega á þetta ekki að vera viðmótið sem mætir fötluðum í ráðuneytinu sem fer með málaflokkinn. Það á ekki að kalla réttindagæslumennina á teppið fyrir það eitt að gæta að hagsmunum fatlaða, fyrir það eitt að vinna vinnuna sína. Við viljum nefnilega samfélag þar sem öllum en ekki bara sumum er gert kleift að blómstra á eigin forsendum, að menntun, störf, aðgengi og mannréttindi séu almenn en byggi ekki á manngreinaráliti.

Það kom hér fram að við ættum að þakka fyrir það að við séum með frítekjumörk í málefnum fatlaðs fólks upp á 200.000 kr. á mánuði. ekki rétt, það gildir ekki fyrir alla. Við erum með svo ótrúlega bútasaumað kerfi sem veldur því að skattskyldar tekjur skerða;

Þessar hindranir þarf og á að taka út. En hvað er fötlun? Jú, hún er af ýmsu tagi og ýmsar orsakir geta einnig verið fyrir henni. Fólk getur bæði verið fatlað frá fæðingu

að í íslenskum lögum liggi ekki fyrir afmörkuð skilgreining á því hvað fötlun er. Hugtakið sé í stöðugri þróun og því ólíklegt að nokkurn tíma muni liggja fyrir endanleg skilgreining á því hvað það er. Niðurstaðan: Erum við þá ekki bara öll fötluð á einhvern hátt, á einn eða annan veg? En það gefur okkur enga afsökun

og er þetta í fyrsta skipti sem það kemur inn í stjórnarsáttmála svo ég viti til, þannig að það er unnið að því verkefni. Það er mikilvægt en það er líka mikilvægt að gera það vel. Það er mikilvægt að fara í gegnum löggjöfina. Það er mikilvægt að þetta verði unnið faglega en ekki flausturslega. Við erum samhliða þessu að vinna að fjölmörgum málum. Þar nefni ég mannréttindastofnunina sem hingað er komin inn, landsáætlun til að framkvæma samninginn á Íslandi en þar fáum við áætlun af því að við viljum vinna skipulega að málum sem byggja á greiningu,

Hér var komið inn á kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Þar var sett inn upphæð á þessu ári, 5 milljarðar. Við erum að loka þessu með sveitarfélögunum en það er alveg ljóst að sveitarfélögin bera líka ábyrgð hér og því megum við ekki gleyma. Hér var komið inn á NPA-samninga. Þar hefur kostnaðurinn hækkað mjög mikið á undanförnum árum og áætlanir hafa því einfaldlega riðlast, það er alveg hárrétt sem þingmenn hafa bent á. Þess vegna framlengdum við bráðabirgðaákvæði laganna um síðustu áramót í samstarfi við sveitarfélögin og svona mætti lengi telja. Varðandi nauðung langar mig að nefna að í drögum að aðgerðaáætlun eða landsáætlun eru einmitt aðgerðir þar að lútandi. En mig langar að segja að margt af því sem hér hefur verið rætt, og kannski allt, er einmitt inni í þessum drögum að landsáætlun

Samið hefur verið um fyrirkomulag umræðunnar. Ráðherra hefur átta mínútur til framsögu og eru rýmri andsvör leyfð við ræðu ráðherra þannig að allir stjórnarandstöðuflokkar komist stað.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að hrósa Grindvíkingum og öllu því fólki sem fjarri heimilum sínum hefur lagt nótt og dag við að tryggja sem best og öruggast utanumhald um börn og ungmenni Grindavíkur. Ég vil líka byrja á því að segja að þessi munnlega skýrsla sem hér verður flutt er unnin í fullu samráði við fulltrúa stjórnsýslu Grindavíkur, enda lykilatriði að öll okkar viðbrögð og framtíðarsýn sem unnið verður eftir sé á þeirra forsendum. Í Grindavík búa tæplega 1.000 börn á aldrinum 0–18 ára en um er að ræða sveitarfélag með mikinn fjölda fjölskyldna með ung börn. Viðbrögð við atburðum síðustu daga hafa verið leidd af Grindavík en með aðkomu fjölmargra aðila, m.a. sveitarfélaga hér á suðvesturhorninu. Mikill vilji er til þess alls staðar á landinu að styðja sveitarfélagið í þessari stóru áskorun. Virkjað hefur verið teymi innan mennta- og barnamálaráðuneytisins, þvert á málefnasvið, til að taka þátt í viðbrögðum stjórnvalda og styðja við bæjaryfirvöld í Grindavík. Þá hefur landsteymi Menntamálastofnunar verið virkjað og mun það bjóða fram ýmis úrræði og stuðning til handa nemendum frá Grindavík, þvert á skólastig. Sent hefur verið erindi á alla framhaldsskóla þar sem hvatt er til að skólameistarar leiti leiða til að koma til móts við nemendur frá Grindavík með auknum sveigjanleika og stuðningi eftir þörfum. Þegar er búið að kortleggja yfirlit yfir laust húsnæði og starfsmannaþörf vegna leik- og grunnskóla undir forystu Reykjavíkurborgar og almannavarna höfuðborgarsvæðisins sem og framboð á húsnæði til frístundastarfs. Samband íslenskra sveitarfélaga og nágrannasveitarfélög hafa einnig verið virkir þátttakendur í stuðningi og samstarfi við stjórnendur Grindavíkur. Þá var þjónustumiðstöð opnuð í Tollhúsinu í dag þar sem boðið er upp á sálfélagslegan stuðning og félagslega ráðgjöf, einnig upplýsingagjöf og ráðgjöf af ýmsu tagi, og að sjálfsögðu veiti ég og sérfræðingar ráðuneytisins stuðning eftir þörfum. Virðulegi forseti. Á meðan óvissa ríkir vegna yfirstandandi atburða á Reykjanesi er lykilatriði að börnum og fjölskyldum sé gefið andrými til að ná áttum, þau verði gripin og þeim veittur stuðningur vegna þess áfalls sem þau hafa orðið fyrir. Þegar kemur að því að tryggja næstu skref barna frá Grindavík hvað varðar bæði skólagöngu og íþrótta- og tómstundastarf vinna bæjaryfirvöld í Grindavík með stuðningi mennta- og barnamálaráðuneytis, sveitarfélaga, ýmissa aðila, stofnana og samtaka að því að tryggja að hverju barni verði mætt á eigin forsendum. Stór hluti barna og fjölskyldna frá Grindavík dvelur nú í tímabundnu húsnæði og gera má ráð fyrir að þau þurfi að flytja milli hverfa og jafnvel milli sveitarfélaga á næstunni. Á meðan ekki er vitað um þróun mála á Reykjanesskaga og unnið er að því að tryggja húsnæðislausnir til lengri tíma skoða bæjaryfirvöld í Grindavík skólalausnir í samvinnu við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem taka tillit til stöðunnar og ganga m.a. út á að börn úr Grindavík sæki áfram skóla saman sem hópur eða í nokkrum hópum, m.a. miðað við aldur, og þá jafnvel mögulega með einhverjum af sínum kennurum úr skólum Grindavíkur. Slík lausn gæti minnkað andlegt álag á börnin og stutt við samfélag Grindvíkinga en sú upplifun að byrja í skóla á nýjum stað, fjarri vinum og kunningjum getur verið krefjandi upplifun fyrir barn, ekki síst þegar það hefur nýlega orðið fyrir áfalli. Það kenndi reynslan okkur þegar gaus í Vestmannaeyjum. Aðrar lausnir, t.d. að fara inn í þann hverfisskóla þar sem fjölskyldan er búsett, munu þó einnig standa til boða og er nauðsynleg t.d. þar sem fjölskyldur hafa flutt eða hyggjast flytja til sveitarfélaga þar sem hópalausn verður ekki í boði eða þau hyggjast búa á nýjum stað til lengri tíma. Einnig þarf að tryggja stuðning við börn sem fara þá leið. Meginregla grunnskólalaga gerir ráð fyrir að börn á skólaskyldualdri sæki skóla. Frá því geta verið frávik og undanþágur ef lögmætar og málefnalegar ástæður eru fyrir hendi. Í ljósi þeirra aðstæðna sem nú eru í Grindavík telur ráðuneytið að gild rök séu fyrir því að grindvískum börnum á skólaskyldualdri sé tímabundið veitt svigrúm frá skólaskyldu eftir þörfum. Þegar niðurstöður og kortlagning á staðsetningu barna og fjölskyldna þeirra úr Grindavík liggur fyrir og þannig hefur fengist skýrari mynd af búsetu þeirra til lengri tíma og einnig þegar fyrir liggur hvernig hægt er að skipuleggja skólahald telur ráðuneytið eðlilegt að hugað sé að skólasókn að nýju. Þá verði samhliða hugað sérstaklega að þáttum sem styrkja farsæld þeirra og vellíðan. Þó svo að leitast sé við að tryggja börnum skólavist og ekki síst rútínu, leik og samveru við jafnaldra sína sem allra fyrst, þarf ákvörðun um hvenær og hvernig börn frá Grindavík hefja nám að nýju að vera tekin af fræðsluyfirvöldum í Grindavík í samræmi við það sem börnum er fyrir bestu og í samræmi við þau og foreldra þeirra. Ég mun leggja allt sem ég get af mörkum til að tryggja að það verkefni gangi sem best. Virðulegi forseti. Grindvíkingar takast á við miklar áskoranir og óvissu. Hvernig verður framtíðin? Hvernig verður framtíð sveitarfélagsins, fyrirtækja, einstaklinga og hverrar fjölskyldu fyrir sig? Það er ótrúlega mikilvægt að við sem þjóð stöndum þétt við bakið á Grindvíkingum í þessu verkefni. Að svo stöddu er hugur margra í bráðaviðbrögðum en ljóst er að óvissan um þróun viðburða á Reykjanesskaga eykur á áhyggjur um hvað framtíðin ber í skauti sér. Óvissan og bráðabirgðaviðbrögð geta ekki dregist lengi. Óvissan sjálf er lamandi. Grindvíkingar þurfa svör og lausnir við mikilvægum spurningum, sem fjöldi ráðuneyta og stofnana vinnur að sem stendur í samvinnu við bæjaryfirvöld og skoða þarf ólíkar sviðsmyndir til framtíðar. Virðulegi forseti. Það hefur verið magnað að fylgjast með bæjaryfirvöldum Grindavíkur og því fólki sem þar starfar og býr takast á við atburði síðustu daga af yfirvegun og fagmennsku. Það hefur líka verið magnað að sjá samhug þjóðarinnar og stuðning við Grindvíkinga og ég veit að við öll sem erum hér á Alþingi erum tilbúin til að standa við bakið á Grindvíkingum í þessum ólgusjó. Ég vil hérna fyrir hönd ráðuneytis mennta- og barnamála óska eftir góðu samstarfi við Alþingi um framgang mála er varða framangreint og ítreka mikilvægi þess að öll skref sem stigin eru séu í fullu samráði við íbúa og bæjaryfirvöld í Grindavík.

Virðulegur forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. mennta- og barnamálaráðherra fyrir hans munnlegu skýrslu um þetta mikilvæga mál. Þetta er sennilega mikilvægasta málið sem við getum verið að ræða hér á þessari stundu. Mér er, eins og okkur svo mörgum, ofarlega í huga örlög þeirra barna sem hafa þurft að flýja heimili sitt í Grindavík. Það er erfitt að ímynda sér hvernig barnssálin tekur á því að lenda í aðstæðum sem þessum. Það er ánægjulegt að heyra um það teymi sem hefur verið komið á fót með þátttöku sveitarfélagsins og um það samstarf sem er fyrirhugað við sveitarfélagið, því að málefni grunnskólans og leikskólans eru auðvitað á höndum sveitarfélagsins og mikilvægt að það sé vel innvolverað í öll þessi atriði. Þarna eru 555 börn á grunnskólaaldri og 173 í leikskóla.

hvort það væri hugsað fyrir því að taka það skref kannski aðeins lengra og huga að sálrænum stuðningi við þessi börn. Eins langar mig að spyrja hvort það séu komnar fram einhverjar hugmyndir um aðgerðir til að styðja við frístundir, Grindavík eru 86 börn í tónlistarskóla. Í þriðja lagi hvort það hafi verið hugað sérstaklega að upplýsingaflæði til barna, því að nú vitum við að börn heyra miklu meira en við höldum og þær fréttir sem bylja á okkur geta valdið þeim ugg um það að bærinn þeirra og það líf sem þau þekkja sé að hverfa.

þeim áhyggjum sem þingmaðurinn viðrar hér um mikilvægi þess að við náum að tryggja þessum börnum nauðsynlega þjónustu, nauðsynlega sálfræðiaðstoð, áfallaaðstoð. En um leið segi ég eins og ég ég sagði í minni ræðu að það er gríðarlega mikilvægt að Grindavíkurbær og sú stjórnsýsla sem þar er og sú þjónusta sem þar er fyrir hendi leiði þá vinnu. Við erum að koma inn í það með öllum þeim hætti sem við getum það sama á við um aðra aðila. Reykjavíkurborg og nágrannasveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að kortleggja til að mynda húsnæði til frístundaiðkunar og upplýsingaflæði til bæði foreldra og barna veit ég að er í vinnslu eða á leiðinni út frá Grindavíkurbæ. Það er mikilvægt, og ég ítreka það, að stjórnsýslunni í Grindavík, sem var í rauninni að koma sér upp aðstöðu bara í morgun,

sálrænn stuðningur, áfallaaðstoð og upplýsingaflæði, bæði til foreldra en líka sérsniðið til barna, og frístunda- og tómstundaiðkun, eru öll undir í þeirri vinnu.

Það er auðvitað þannig að það eru líka tveir aðrir hópar sem þarf að hugsa um í þessu sambandi og hæstv. ráðherra nefndi annan þeirra, þ.e. foreldra barnanna sem eru að fást við að útskýra fyrir börnunum sínum þessar fordæmalausu aðstæður. Svo eru það þau sem starfa með börnunum, að það sé tekið utan um þann hóp og það þá gert í samstarfi við sveitarfélagið. Ég vil annars ljúka þessu á því að hvetja ráðherra til dáða í þessum efnum og þykir mér líklegt að hann njóti stuðnings Alþingis við allar góðar aðgerðir í þágu grindvískra barna.

kannski kemur ekki beint inn á mitt borð í mínu ráðuneyti en ég veit að er verið að sinna í samstarfi annarra aðila, bæði innan ríkisstjórnarinnar en líka í samstarfi við Grindavíkurbæ. Þegar kemur að starfsfólki sem er að vinna með börnum, hvort sem er í stjórnsýslunni eða skólanum, hefðbundnir kennarar, skólastjórnendur eða aðrir, þá eru þau auðvitað að glíma við sömu áföll og sömu áskoranir með sín börn og sínar fjölskyldur og allir aðrir þegar svona gerist. Grindavíkurbær

foreldra, börn, jafnvel þá sem hæstv. ráðherra nefnir að sinni stjórnsýslu og þurfi að taka utan um sveitarfélagið og aðra þá sem koma að umönnun og utanumhaldi með börnunum í Grindavík. Það liggur alveg á borðinu að það þolir enga bið að koma með áfallahjálpina og sálgæsluna, sálarþjónustuna. Það þolir ekki bið vegna þess að það er núna sem fólk er að ganga í gegnum þetta gríðarlega áfall. Það á eftir að skella á mun

þannig líði Grindvíkingum núna sem eru í rauninni algerlega í óvissu um framtíðina. Ég tel að það sé afskaplega mikilvægt og efast ekkert um það að við öll, alþingismenn og

hvort það sé í rauninni á borðum núna að koma þessari áfallahjálp á strax fyrir alla sem þess þurfa og það verði engin töf og engin bið á því.

hvernig við stígum inn í þetta eða réttara sagt, hvernig Grindavíkurbær getur veitt þá þjónustu, handleiðslu og annað slíkt. Það eru allir að hlaupa eins hratt og þeir mögulega geta í þessu.

þingmanni og við munum styðja við Grindavíkurbæ og samfélagið þar með eins miklu afli og nauðsynlegt er.

En staðreyndin er sú að sú stjórnsýsla er líka í áfalli því að allir þeir einstaklingar sem eru í stjórnsýslunni í Grindavíkurkaupstað eru í áfalli. áfalli. Það er þakkarvert að það skuli vera búið að opna þessa miðstöð niður í Tollhúsi. Það er svona meira til þess að Grindvíkingar geti hist og stutt hver við annan og slíkt. Ég er að tala um að það er nauðsynlegt að við tryggjum að það sé tekið utan um hvern og einn. Það eru allir í áfalli.

Hvernig er staðan í rauninni, hvernig geta skólarnir tekið á móti þessum börnum? Er ekki verið að vinna í því af fullum þunga? Hvernig er staðan með búsetu barnanna

hentað hverjum og einum. Grindavíkurbær hefur ákveðnar hugmyndir í því og það er verið að vinna út frá þeim hugmyndum og við erum að setja það afl og þann stuðning inn í þetta sem nauðsynlegur er til þess að Grindavík sem samfélag geti fengið þann stuðning sem það þarf á að halda.

Frú forseti. Ég ætla að halda mig á svipuðum slóðum og síðustu tveir hv. þingmenn og spyrja ráðherrann aðeins nánar út í sálrænan stuðning við íbúa Grindavíkur, sérstaklega börnin en auðvitað fullorðið fólk líka vegna þess að foreldrar þurfa stuðning til að geta verið stuðningur við börnin sín. Á svona tímum þarf allt samfélagið að vita að það geti leitað eitthvert til að komast andlega í gegnum þetta áfall. Ég heyri hæstv. ráðherra lýsa því að hér ætli ríkisstjórnin að styðja með afli og hún ætli að leyfa Grindavík að leiða þá vinnu. En ég heyri ekki það sem mig langar bara að heyra skýrt, að ríkisfjármálum verði beitt í þetta verkefni.

andlega stöðu allra íbúa bæjarins og hvað þá á þeim stutta tíma sem við höfum til stefnu núna. Þarna þarf mannskap og það þarf pening til að reka þetta verkefni. Síðan þegar kemur að því að veita þjónustuna þegar búið er að greina þörfina fyrir hana þá þarf líka pening. Við þekkjum það allt of vel í þessum sal að það reynist stundum auðvelt að segja að þingheimur vilji að sálfræðiþjónusta verði aðgengileg en svo virðist vera erfiðara að tryggja fjármuni til þess. Við þekkjum dæmi um niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu sem við erum enn að bíða eftir, þremur eða fjórum árum eftir að við samþykktum hér með hverju einasta atkvæði að hana ætti að veita gjaldfrjálst.

Virðulegi forseti. Ég vil bara taka undir með hv. þingmanni og segja að þessi sálræni stuðningur er gríðarlega mikilvægur þess vegna erum við að undirbúa það, m.a. þegar samtal verður við foreldra, að þar verði jafnframt boðið upp á sálrænan stuðning við börn, það sé fagfólk í þeirri vinnu, það sé boðið á fyrstu stigum. En við erum einfaldlega á þeim stað núna, eins og nefnt var hér áðan, að einungis örfáir dagar eru liðnir og lykilatriði til þess að ná að búa þetta til er að koma stjórnsýslunni af stað, koma af stað þeim hlutum sem þarf til þess að ná að skipuleggja og til þess að hafa svörin. Þar höfum við verið að styðja við Grindavík en síðan er ætlunin að koma inn af fullum þunga í þessa vinnu. Ég hef ekki áhyggjur af því og sagði það hér að ég vissi að Alþingi Íslendinga myndi bakka upp Grindavík með því afli sem þyrfti. Ég hef ekki áhyggjur af því að Alþingi Íslendinga sé ekki tilbúið til að setja fjármagn í það, m.a. að ná utan um andlega þáttinn sem fylgir þessu áfalli. En fyrst þurfum við að vita í hvað það á nákvæmlega að fara. Við höfum sagt við Grindavík: Við erum tilbúin til að koma inn með þær bjargir og það afl sem þarf til þess að ná utan um þetta samfélag og allt það sem heyrir undir ráðuneyti mennta- og barnamála er þess eðlis að það er að vinna í svona ósnertanlegum hlutum, bæði menntun, andlegri líðan barna o.s.frv. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því og mun leggja það til ef það er niðurstaðan, við Alþingi, við ríkisstjórn og aðra aðila, að koma inn í það. En þá þurfum við að vita nákvæmlega í hvað fjármagnið á að fara. Ég reikna með því að það verði nauðsyn en það liggur ekki fyrir á þessum tímapunkti núna nákvæmlega hvað það yrði. Við höfum sett aukið afl og stuðning við starfsfólk

öllum samfélögum en Grindavík er dálítið óvenjuleg að því leytinu til að það er mjög mikið af innflytjendum þar í bæ sem eiga, ég vil ekki segja endilega veikt bakland en það er minna. minna. Bakland innflytjenda í Grindavík er kannski bara í Grindavík, í því samfélagi, á meðan fólk sem er borið og barnfætt á Íslandi á bakland um allt landið og getur sótt þangað bæði húsnæði en líka þennan félagslegan stuðning sem við þurfum á erfiðum tímum.

þá er það einmitt ástæðan fyrir því að það er svo mikilvægt að hlusta á Grindavíkurbæ, vinna djúpt og þétt með Grindavík og fólkinu sem þar er, vegna þess að það er baklandið hjá veikari hópunum. Þar er þekkingin, þar er reynslan. Þar er það afl sem við þurfum að ná að virkja. Meira að segja þó að þessir einstaklingar séu að glíma við miklar áskoranir

vil nefna það hérna að ég tek heils hugar undir að það skiptir mjög miklu máli að fólkið sem starfar alla jafna í stjórnsýslu í Grindavík sé vel haft með í ráðum og íbúarnir líka. Það gefur auðvitað augaleið að það er uppskrift að því að betur gangi að skipuleggja viðbrögð en ella. Ég geri mér líka grein fyrir því að þetta er flókið verkefni gagnvart Grindvíkingum, það eru svo margir þættir sem þarf að huga að. Sumt er hægt að sjá fyrir, annað er ekki hægt að sjá fyrir. Sumt er hægt að skipuleggja mjög vel í tíma, annað er flóknara úrlausnar. Ég hef sjálfur viðrað það að mér finnst sérstakt að íbúar Grindavíkur þurfi að hafa áhyggjur af næstu mánaðamótum og þar næstu þegar svona stendur á hvað varðar greiðslu af lánum og annað þess háttar. Þar finnst mér að ríkisvaldið ætti að geta stigið kröftuglega inn.

Þess vegna held ég að það sé ekkert ofmælt að það sé vel hægt að gera þá kröfu á stjórnvöld á hverjum tíma að menn geti verið undirbúnir eins og hægt er. Hvað varðar þessar jarðhræringar og mögulegt eldgos þá er það líka búið að liggja fyrir í einhvern tíma að byggðinni í Grindavík gæti staðið ógn af þessari náttúruvá því langar mig að spyrja: Hvaða vinna eða plan var til í ráðuneytinu áður en þetta almannavarnaástand myndaðist núna? Voru menn í mennta- og barnamálaráðuneytinu, sérfræðingar þar,

Virðulegi forseti. Ég vil bara byrja á því að taka undir með hv. þingmanni um fjárhagslegar áhyggjur fólks sem er úr Grindavík. Ég veit að það er eitt af því sem m.a. félagsmálaráðherra hefur á sinni könnu og önnur ráðuneyti en líka einstaka fyrirtæki, þannig að það er ástæða til þess að hvetja til þess að fyrirtækið feti þá braut. En ríkisvaldið mun þurfa að koma þar inn líka.

það sem þetta snýst um, reynslan sem við erum að fá núna úr innleiðingu farsældarlaganna og samhliða Covid-faraldrinum, er miklu þéttara samtal og samvinna á milli ríkis og sveitarfélaga til að bregðast við. En þetta mál er líka þess eðlis að þegar náttúruhamfarir skella á er erfitt að hafa nákvæmlega svörin við því til hvaða aðgerða á að grípa og með hvaða hætti, vegna þess að þetta er svo ólíkt, það er svo ólíkt bara eftir því hvernig náttúruváin steðjar að. En lykilatriði er samtalið og samvinnan og að við séum tilbúin til að leggja til hliðar hliðar hefðbundin stjórnsýslusíló og verkferla og förum að vinna þéttar saman og það höfum við gert í þessu efni. Þar erum við að nýta mikið reynsluna úr Covid-faraldrinum en líka þá hugsun sem farsældin byggir á sem miðar að því að öll stig vinni saman, allir aðilar vinni saman þvert á kerfi og við erum að virkja þá

Frú forseti. Ég er hjartanlega sammála því að við þurfum auðvitað að standa saman og við erum að sýna það í verki að mörgu leyti að við stöndum öll með Grindvíkingum. Ég vil ekki líkja þessu við Covid-faraldurinn vegna þess að þar voru menn að fara algjörlega inn í eitthvað sem var fullkomlega ófyrirséð,

að segja það. Á sama tíma og ég fagna því að við höfum sveitarfélögin með í ráðum þegar svona ber undir þá finnst mér að við getum ekki gefið okkur fyrir fram að það sé ekki hægt að hafa til einhver plön sem varða menntun, sem varða fjármál og annað í þeim dúr.

fyrirhyggjan verði meiri og óvissan þá minni fyrir fólki sem lendir í því. En mig langaði að spyrja hæstv. ráðherra hér í lokin, af því að mér finnast þessar hugmyndir sem hafa komið fram um það hvernig við ákveðum skólagöngu barnanna góðra gjalda verðar: Ef ástandið verður mjög langvarandi verður þá breytt um kúrs og farið í einhverjar enn aðrar aðgerðir, ef þetta varir t.d. í einhverja mánuði?

er gríðarlega mikilvægt að fræðsluyfirvöld í Grindavík meti stöðuna hverju sinni. Ríkisvaldið á ekki að taka einhliða ákvarðanir í svona stöðu. Við eigum að vinna það með fólkinu sem er á staðnum, alveg eins og þær áætlanir sem ég talaði um hér áðan áðan eru komnar frá Grindavík, eru komnar frá fólkinu sem þekkir til, fólkinu sem vinnur með börnum á hverjum degi, fólkinu sem þekkir sitt heimafólk og sitt samfélag. Þannig að ég er þess fullviss að eftir því sem aðstæður breytast þá muni þetta fólk undirbúa aðgerðir til að bregðast við því. En við þurfum að aðstoða þau við það með öllum mögulegum ráðum; með fjármagni, með mannafla, með andlegum stuðningi og fleiri þáttum til þess að ná utan um verkefnið. Svarið við þessari spurningu er því: Það er ekki ráðherrans að segja nákvæmlega hvernig hlutirnir verða á jafn miklum óvissutímum heldur að styðja við fólkið sem er með ábyrgðina, er með tengingarnar og er með þekkinguna til þess.

hvort eitthvert mat liggi fyrir hvað varðar kostnað þeirra aðgerða sem undir hans ráðuneyti heyra. Ég átta mig á því að það er mikil óvissa í þessu enn þá

hvað fjármuni ríkissjóðs varðar á næstunni eða fara í einhverja þá varasjóði sem stjórnvöld hafa úr að spila. Mér finnst ekki tæk leið að horfa til þess að við gerum aftur það sem var gert hér á mánudaginn,

Eins og ég rakti hérna í skýrslunni sjálfri er stjórnsýsla Grindavíkurbæjar að komast almennilega af stað fyrst í dag. Það er verið að kortleggja hvar fjölskyldur og börn eru. Það er verið að teikna upp mögulegar aðgerðir, sviðsmyndir í skólamálum. Það er verið að teikna upp hvernig samtali við foreldra og börn verður háttað, hvaða sálfræðiaðstoð og -þjónustu þarf, hvernig hægt verður að koma frístund af stað. Á þessum tímapunkti erum við í þessari grunnvinnu nokkrum dögum á eftir, við erum að setja allt það starfsfólk ráðuneytisins sem Grindavík þarf á að halda til aðstoðar og stuðnings við þetta verkefni við þetta verkefni eins og óskað er eftir, ýtum öðrum verkefnum til hliðar. Ég veit að Samband íslenskra sveitarfélaga er að gera slíkt hið sama og önnur sveitarfélög, ég nefndi Reykjavíkurborg og mörg sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Á þessum tímapunkti er ekki raunhæft að leggja fyrir hver kostnaðurinn verður við aðgerðir vegna þess að menn eru enn þá að reyna að teikna upp nákvæmlega hvernig þær munu líta út. líta út. Það væri algjörlega óraunhæft að mennta- og barnamálaráðherra kæmi hér og segði hver kostnaðurinn við þessar aðgerðir yrði á þessum tíma. En ég vil líka segja, af því að það hefur verið nefnt hér áður, að það er gríðarlega dýrt fyrir samfélagið ef við tökum ekki utan um ungt fólk og börn og barnafjölskyldur í Grindavík vegna þess að það er fjárfesting, vegna þess að við sjáum og getum lært það af áföllum almennt, náttúruhamförum og breytingum eins og þessum, að það er gríðarlega mikilvægt fyrir samfélagið til lengri tíma litið að við stígum þarna inn. Hluti af þeirri vinnu er, það er hárrétt hjá hv. þingmanni, á einhverjum tímapunkti, á allra næstu dögum eða vikum, að meta hver kostnaðurinn við slíkt yrði af hálfu ríkisins og þá þarf að koma með það hér til þingsins. Annaðhvort að nýta varasjóði eða sækja fjármagn með öðrum hætti eftir þeim

ítreki það. Í fyrsta lagi er veiki hlekkurinn sá að það er erfitt að kortleggja þetta og erfitt að koma hlutum af stað þegar stjórnsýslan í sveitarfélaginu er með þeim hætti sem hún er, þegar allt samfélagið er í áfalli, þegar allt samfélagið er að glíma við rýmingu, allir þeir aðilar sem eru daglega að halda utan um einstaklinga og fjölskyldur og vinna með börnum í frístund, í skóla og öllum þessum þáttum. Það er erfitt að koma hlutum af stað þegar þannig er. Að sú vinna komist af stað — við sjáum og finnum á Grindavíkurbæ í dag að það er kominn miklu meiri slagkraftur í hlutina heldur en var í gær og í fyrradag.

að sá ráðherra sem tekur hér til máls fyrst á eftir hæstv. dómsmálaráðherra, ráðherra almannavarna, sé einmitt ráðherra málefna menntamála og barna. Ég lít svo á að velferð þeirra skipti öllu máli fyrir þá uppbyggingu sem koma skal og ég vona svo sannarlega að þetta endurspegli þann fókus og áherslur sem stjórnvöld vilja sýna í verki í tengslum við hana og eins og við jafnaðarmenn leggjum jafnan mikla áherslu á þá ætlum við okkur öll að standa með Grindavík í þeim hamförum sem á dynja. Við vitum líka að þjóðin ber öll vilja til þess en okkur greinir stundum á um aðferðir og leiðir til að ná settum markmiðum. Þannig er nú einu sinni lífsins eðli. Það að standa með þessum hópi felur ýmislegt í sér. Við jafnaðarmenn sýndum það á mánudaginn t.d. að við töldum okkur ekki stætt á öðru en að styðja neyðarviðbrögð í uppbyggingu varnargarða án sérstakra fyrirvara. Það væri einfaldlega of brýnt verkefni. Við skulum vona að Alþingi þurfi ekki að koma aftur saman með þeim hætti sem raungerðist þá en hins vegar verðum við alveg að hafa það á hreinu að afkomuöryggi fólks, tengslanet, er algjör forsenda fyrir því að geta liðið vel í samfélagi og bara litið bjartan dag í þeirri óvissu sem við stöndum frammi fyrir. Skóli, vinna, fjölskylda, vinir, tómstundir — þetta eru ekki gerviþarfir, þetta eru grundvallarlífsgæði. Ef við bregðumst í því verkefni að taka þétt utan um

ber þess merki í umræðum sem hafa verið hér í dag, að það verði skýr vettvangur leik- og grunnskólahúsnæðis sem allra fyrst, hvort sem það er á einum stað eða fleiri og að ríkið styðji þar rausnarlega við sveitarfélögin sem fái að leiða þetta verkefni,

Ég veit að Reykjavíkurborg hefur stigið fram núna með ýmsum hætti. Bæjarskrifstofur Grindavíkur hafa fundið sér stað á annarri hæðinni í Ráðhúsinu og Tollhúsið er nýtt sömuleiðis til mikilvægra verkefna. Þetta er bara byrjunin

Það eru 440 börn iðkendur hjá Ungmennafélagi Grindavíkur. Þar eru fleiri börn sem stunda margar íþróttir, þ.e. börn sem stunda fleiri íþróttir en eina.

Við verðum að reiða okkur á þétta samvinnu og við getum ekki séð fram á að deilur hér á milli ríkis og sveitarfélaga muni koma til með að taka yfir. Þetta er okkar fókus, okkar jafnaðarmanna. Mennta- og barnamálaráðherra hefur til þessa verið óragur við að teikna upp metnaðarfullar áætlanir í málaflokknum. Það mun ekki standa á okkur að veita stuðning inn í þessi verkefni en ég bara leyfi mér þó að fullyrða

auðvitað samfélagið allt, að þingið sé vel upplýst um það sem er að gerast í Grindavík og á vettvangi íbúa Grindavíkur á þessari stundu. Umræðan í gær með hæstv. dómsmálaráðherra var líka mjög mikilvæg fyrir okkur og ég veit að þessu verður fylgt eftir á næstu dögum og að þingið mun verða upplýst um það sem er að gerast.

Það þurfa allir svigrúm. Það er mikið áfall fyrir barn að missa heimilið, missa skólann sinn og tengingarnar við félagana. Börn þurfa að ná áttum með foreldrum sínum, með ömmu og afa

og að nýr staður verði framtíðartímabundin lausn og það verði ekki fyrr en þá sem börnin fara að sækja skóla og kynnast nýjum skólafélögum og taka þátt í lífinu í nýju umhverfi sem er framandi

sem stjórnum og þeirra sem eru úti á vettvangi, fólksins sem munu bera ábyrgð á þessu í enda dagsins, að taka á móti þeim þegar þau verða tilbúin og búa þeim það atlæti sem er þeim fyrir bestu og að við gerum það á þann hátt að við getum verið stolt af því. Það mun auðvitað fylgja því einhvers konar brölt. Fólk er að flytja á milli húsnæða núna. Það er að koma sér fyrir hjá Stínu frænku uppi í Árbæ, fær svo íbúð í Vesturbænum eða inni í Vogahverfi og það er best að börnin

að útvega fólki íbúð í Eyjum í gærkvöldi og öðrum sumarbústað uppi í Holtum í fyrrakvöld og svo stendur íbúð undir Eyjafjöllum öðrum til boða, þannig að fólk er að fara út um allt og við erum öll að aðstoða og hjálpa til. Þessu fólki öllu fylgja börn sem eru að takast á við ný verkefni um leið og sorgin hefur hefur komið harkalega aftan að þeim, mjög harkalega. Ég er ekki alveg viss um að við öll áttum okkur á því hvað þetta geta verið þung spor fyrir þau. Þess vegna er svo mikilvægt að við sem erum hér í þinginu, með ráðherrann í broddi fylkingar og hann með sitt fólk úti um allt, starfsmenn Grindavíkurbæjar og okkar besta fólk, að við treystum því til þess að gera það sem best er fyrir börnin

Virðulegur forseti. Hugur þjóðarinnar er svo sannarlega með Grindvíkingum á þessum tímum. Það er erfitt að ímynda sér hvaða áhrif það hefur að missa heimili sitt vegna náttúruvár og vita ekki hvort þú fáir aftur snúið. Við viljum samt öll leggja okkar af mörkum en finnum okkur flest gríðarlega vanmáttug og hafa lítið fram að færa því það er nær ómögulegt að setja sig í þeirra spor. En hér erum við að ræða um börn og hvað hægt sé að gera fyrir þau á tímum sem þessum. Það er erfitt að ímynda sér hvaða áhrif það hefur á börn að búa fyrst við endurteknar jarðskjálftahrinur ár eftir ár og horfa svo á stærsta ótta sinn í þeim aðstæðum raungerast. Við Íslendingar stóðum saman og lærðum margt af gosinu í Vestmannaeyjum 1973 sem við getum nýtt okkur nú í þrengingum Grindvíkinga og við vitum hversu mikilvægt það er að hlúa að börnum á tímum sem þessum. Það þarf að vanda til verka þegar við skipuleggjum aðgerðir eins og hvað varðar skólagöngu þeirra. Það er t.d. mikilvægt að reyna eftir bestu getu að tryggja að skólabekkir og árgangar geti haldið hópinn. Í því sambandi langar mig að ræða framlínuhópinn sem er að fara að vinna með öllum þessum börnum, kennarana sjálfa. Enn og aftur kemur í ljós hversu mikilvægir kennarar eru sem framlínustarfsmenn og það má treysta því að kennarastéttin muni sameinast um að taka vel á móti grindvískum börnum og létta þeim lífið eftir bestu getu. Á þessari stundu er ekki ljóst hvað verður en þó að það væri æskilegt og best er ekki víst að það sé raunhæft að ætla að börn í Grindavík geti stundað sína skólagöngu á sama svæði þegar öll kurl eru komin til grafar. Búseta þeirra er núna dreifð og því ólíklegt að hægt verði að sameina þau öll í einum og sama skólanum þannig að einhver þeirra munu væntanlega dreifast á hverfisskóla, en það má ekki flana því. Áður en börn eru sett í hverfisskóla þarf í raun að vera ljóst að þau séu komin í öruggt húsnæði til næstu mánaða því það getur ekki verið gott fyrir börn að senda þau í einn skóla og taka þau úr honum eftir tvær vikur og senda annað. Þannig þarf að huga að því hvernig staðið er að skólagöngunni, bæði hvað varðar börnin sjálf sem og skólana og kennarana sem eru að taka við þeim, hvort sem er á leikskóla eða grunnskóla. Svo má velta fyrir sér stöðu kennara frá Grindavík sem eru í raun í sömu stöðu og börnin sjálf og aðrir Grindvíkingar. Það er að sjálfsögðu tækifæri til að veita þeim vinnu í þeim skólum sem taka við grindvískum börnum en svo er náttúrlega möguleiki á því að hægt sé að koma því í kring að grunnskóli Grindavíkur verði á einum stað og að þar geti stærsti hópur nemenda stundað sitt nám. En til þess að svo geti orðið þarf að huga sérstaklega að kennurum Grindavíkur því að þau sem sjá um börnin þurfa að vera í góðu andlegu jafnvægi. Ég fagna því sem fram kom í andsvörum ráðherra áðan um að verið sé, í samvinnu við Grindavíkurbæ, að taka sérstaklega utan um þau. Þau hafa eins og aðrir Grindvíkingar orðið fyrir gríðarlegu áfalli sem þau þurfa að vinna úr, eigi þau geta hjálpað börnum. Það skiptir því miklu máli að huga vel að skólafólkinu í Grindavík og hafa það með í ráðum í þessu stóra verkefni. þessu sögðu á það sama við um alla íbúa Grindavíkur og þá kannski sérstaklega foreldrana af fyrrgreindum ástæðum. Já, það er að mörgu að huga þegar kemur að hagsmunum barna og við þurfum líka að muna að börn eru ekki eyland í tilverunni. Líðan þeirra ræðst að miklu leyti af líðan foreldra. Ef foreldrar hafa áhyggjur af húsnæði og hlutum eins og afborgunum af lánum og leigu smitast þær áhyggjur yfir á börnin. Alveg sama hvernig foreldrarnir reyna að hlífa börnunum við áhyggjum sínum eru börn ótrúlega næm og þegar þau eru í einhvers konar viðbragðsstöðu, eins og þau hljóta að vera núna, eykst næmi þeirra sem því nemur. Þess vegna vil ég koma inn á þátt bankanna þótt þessi umræða snúist um börn. Við heyrðum fregnir af patentlausnum bankanna í gær og ég gagnrýndi þær harðlega í ræðu minni hér í þessum sal. Ég ætla því ekki að endurtaka þá gagnrýni hér en beini því til ráðherra að hann og ríkisstjórnin beiti sér fyrir því að bankarnir geri ekki illt verra með tilboðum sem engu skila nema því að fjárhagsstaða Grindvíkinga verði enn verri en ella. Það skiptir börnin í Grindavík miklu máli því það hefur áhrif á bæði líðan og framtíð fjölskyldunnar. Að þessu sögðu verð ég að segja að framganga þeirra Grindvíkinga, bæjarstjóra, björgunaraðila og almennra bæjarbúa sem komið hafa fram í fjölmiðlum hefur verið með miklum sóma. Ró þeirra allra og æðruleysi í ólýsanlega erfiðum aðstæðum er aðdáunarverð og okkur öllum til eftirbreytni.

Frú forseti. Ég held að við getum ekki gert okkur í hugarlund hvernig það er fyrir heilt samfélag að missa heimilið, hvernig það er fyrir 3.600 manns að missa griðastaðinn sem er heimilið og heimabyggðin öll; að þurfa að leggjast á flótta undan náttúrunni, sitja síðan fjarri heimilinu og fylgjast með því af og til í fréttum, illa farið af skjálftum og vita ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér. vegna hefur verið ánægjulegt að sjá hversu sjálfsagt fólki þykir að rétta fram hjálparhönd. Bæði hafa hópar almennings sprottið upp og látið af hendi rakna, ja, ja, bara þá hluti sem þarf til að standa undir daglegu lífi fyrir fólk sem þurfti að skilja allt slíkt eftir í Grindavík en íþróttafélög íþróttafélög hafa líka boðið börnum að viðhalda rútínunni með því að mæta á æfingar.

taka á móti þeim og við sjáum núna sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu leita leiða til að koma öllum þessum börnum í skóla þannig að einhver rútína komist af stað. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli til að milda áhrifin af áfallinu sem þau eru öll að ganga í gegnum til að hjálpa fjölskyldunni að eignast aftur eðlilegt fjölskyldulíf. Ég tek undir það sem kom fram hjá hæstv. ráðherra áðan að það er mikilvægt að Grindavík leiði þessa vinnu, að fólkið í stjórnsýslu sveitarfélagsins sjálfs sem þekkir þarfir íbúanna best leiði hana en samt þarf ríkisvaldið samt þarf ríkisvaldið að átta sig á því að þessi sveitarstjórn er ofhlaðin verkefnum. Þetta er ástand sem býr til þjónustuþörf hjá íbúunum sem er langt umfram allt sem Grindavík hefur nokkurn tímann komið sér upp mannafla til að geta tekist á við, þannig að hluti af því að gera Grindavík kleift að leiða vinnuna er að ríkið axli eitthvað af vinnunni fyrir bæinn. Ég nefndi í andsvörum við hæstv. ráðherra, sem mig langar að nefna aftur, af því að við vorum að tala um mikilvægi þess —

fyrir Grindvíkinga til að geta unnið úr áfallinu. Þá langar mig að undirstrika aftur það sem ég nefndi í andsvari varðandi íbúa af erlendum uppruna sem hefðu kannski þörf á því að fá slíka þjónustu á öðru tungumáli en íslensku. Þetta er áskorun sem verður að hafa í huga og hér erum við kannski ekki síður að tala um fullorðna fólkið sem þurfti að flýja Grindavík en það er auðvitað hagsmunamál barna líka vegna þess að foreldrum sem líður illa er erfitt að vera góðir foreldrar. Fyrsta skrefið í að standa sig vel í foreldrahlutverkinu og geta verið til staðar fyrir börnin sín er að líða vel þá þurfum við að ræða leiðinlegu hliðina á þessu, fjármálahliðina. Það er kannski ágætt að byrja þá umræðu í dag af því að við erum hér síðar í dag að fara að ræða fjáraukalög, þar sem verður vonandi fyrir 2. umræðu hægt að gera tillögur að einhverjum viðbótum til að bregðast við ástandinu í Grindavík.

76 milljónir á markaðsverði. Þetta verða mjög fljótt stórar upphæðir þótt við séum bara að tala um minnstu verkefnin í þessari áskorun sem er fram

Virðulegi forseti. Í nígerískum málshætti segir, með leyfi forseta: Það þarf heilt þorp til að ala upp barn. Í flestum samfélögum Afríku er til hugtakið „ubuntu“ sem þýðir ýmist mennska, mannleg reisn, samhjálp eða samfélag og þessi málsháttur er sprottinn úr þeim hugsunarhætti. Þeir Grindvíkingar sem við höfum séð í viðtölum í fjölmiðlum hafa sýnt mikið æðruleysi þar sem þeir standa frammi fyrir skelfilegri þrekraun. Grindavík er augljóslega samheldið samfélag en það er hverjum ljóst sem á horfir hversu óskaplega þungbært það er að þurfa að yfirgefa heimili sín og jarðtengingu í flýti og sjá ekki hvenær eða hvort hægt verður að snúa aftur og þá í hvaða aðstæður. Fólkið í Grindavík sem flúið hefur heimili sín dreifist nú um Suðurland, Vesturland, Norðurland, Reykjanes og höfuðborgarsvæðið. Í hópi þeirra eru tæplega þúsund börn sem þurfa að horfast í augu við breyttan veruleika. Börn ráða yfirleitt ekki sjálf hvað þau gera og hvert þau fara. Lykilatriði í þeirra aðlögun er að þau upplifi öryggi og að þau geti treyst því að um þau og þeirra þarfir sem barna í þessum aðstæðum verði hugsað. Mikilvægt er fyrir börn að halda í einhvers konar öryggi og reglu mitt í allri þessari óreiðu, að þau komist í skóla og geti sinnt tómstundum en þó jafnvel enn frekar að grindvísk börn haldi sínum tengslum, að bekkjardeildir frá Grindavík finni leiðir til að hittast nokkrum sinnum í viku, kannski á netinu undir handleiðslu kennarans síns. Hér ríður á að við hlustum á vilja Grindvíkinga sjálfra og hvað þeim finnst passa. Það má ekki gleyma því að kennarar og starfsfólk skólanna í Grindavík hafa líka orðið fyrir áfalli og þurft að yfirgefa heimili sín og horfa upp á samfélagið sitt tvístrast. Og ekki má gleyma því að hlúa að foreldrum og aðstandendum þessara barna. Þau þurfa áfallahjálp, það þarf að létta á efnahagsáhyggjum þeirra, þau þurfa að fá ráðrúm til að setja súrefnisgrímuna fyrst á sig sjálf. Börnin í Grindavík eru núna börnin frá Grindavík, vonandi samt bara í bili og vonandi sjáum við aftur iðandi mannlíf í þessum fallega bæ. En í bili er enginn í Grindavík og Grindvíkingar verða að fóta sig í nýrri tilveru. Og þá kemur röðin að okkur hinum. Okkar ráðherrar eru vakin og sofin í þessari umræðu um stöðu og framvindu mála í Grindavík. Mikið hefur verið kallað eftir miðstöð fyrir Grindvíkinga til að hittast, gráta og hlæja saman og styrkja böndin. Viðbragðsflýtir stjórnvalda gerir það að verkum að nú í hádeginu var þjónustumiðstöð tekin í gagnið í Tollhúsinu þar sem fólkið frá Grindavík getur komið saman og notið stuðnings, ráðgjafar og fræðslu. Ég bind miklar vonir við að þjónustumiðstöðin þjóni því hlutverki sem lagt er upp með og taki þeim breytingum sem þörf er á eftir því sem málum vindur fram. Grindvíkingar eru af ýmsum þjóðernum og mikilvægt að halda vel utan um fólk með lítið bakland á Íslandi. Þar leikur upplýsingagjöf stórt hlutverk en Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu, hefur verið með góða upplýsingagjöf og fréttamiðlun á pólsku og ensku. Virðulegi forseti. Það þarf heilt þorp til að ala upp og annast barn. Nú er þorpið dreift um allt en engu að síður til staðar. Nú þurfum við öll að vera þorpið sem heldur utan um börnin frá Grindavík og fjölskyldur þeirra.

Virðulegi forseti. Það ríkir neyðarástand í Grindavík og nú reynir á samstöðu og samtakamátt þjóðarinnar. Það reynir líka á ríkisstjórn Íslands að stíga fram af festu og koma með plan, plan fyrir fólkið sem upplifir nú þungt högg og lifir við gríðarlega óvissu sem er erfitt að setja sig í spor gagnvart. Viðreisn mun að sjálfsögðu styðja allar aðgerðir sem taka utan um fólkið og draga úr óvissu þess.

fjárhagslegt hrun og þurfa á sama tíma að framfleyta fjölskyldum á óöruggum og hagnaðardrifnum húsaleigumarkaði um ófyrirsjáanlega framtíð. Þetta eru ekki kaldar kveðju til okkar sem horfum inn í óvissuna, þetta er svívirða.“ Það er alveg rétt að það hafa engin raunveruleg svör komið fram af hálfu stjórnvalda þegar kemur að því að tryggja öryggi fólks sem hefur neyðst til að yfirgefa heimili sitt, lífsviðurværi, og það er skiljanlegt að kallað er eftir skýrum svörum sem snerta þann raunveruleika og þá óvissu sem grindvískar fjölskyldur standa frammi fyrir. Ofan á allt þetta bætist sá veruleiki sem Grindvíkingar búa nú við, að geta ekki svarað einföldum spurningum barna sinna um framtíðina: Hvenær förum við aftur heim? Förum við aftur heim? Hvað verður um Grindavík? Kemst ég á körfuboltaæfingu í vikunni? Get ég leiki við vini mína? Hvar verðum við um jólin? Fer ég í skólann á morgun? Nei, grindvískir foreldrar hafa fá svör við þessum spurningum enda lifa þeir nú í algjörri óvissu. Það er hlutverk stjórnvalda að milda þetta högg, að koma með svör fyrir fólkið, segja það hátt og skýrt að Grindvíkingar eigi ekki ofan á allt annað að þurfa til að mynda að hafa fjárhagsáhyggjur. Það er eitt að reisa fýsíska varnargarða en nú þarf að reisa varnargarð utan um Grindvíkinga, utan um fólkið okkar, kennara og ekki síst börnin sem eiga rétt á að menntun þeirra og ekki síður íþrótta- og tómstundastarf verði tryggt. Börn skynja stöðuna og finna fyrir óöryggi á heimilinu og við verðum að taka utan um þessa hópa og útskýra vel fyrir öllum börnum hvert ástandið er. Hér skipta auðvitað skólar og íþrótta- og tómstundastarf miklu máli. Við höfum líka erfiða reynslu, m.a. úr snjóflóðum, og við eigum að þekkja það hvaða áhrif slík áföll hafa á börn. Við eigum að leggja kapp á að vernda barnæskuna. Rannsóknir og reynslan sýnir að það skiptir gríðarlega miklu máli. Jörð hefur skolfið, virðulegi forseti, á Reykjanesinu með hléum síðan í mars 2021. Það er þekkt að eldvirkni á svæðinu er mikil.

en ráðherra vissi ekki hvar sú vinna væri stödd. Það kemur á óvart að eftir hátt á þriðja ár, frá fyrstu eldsumbrotum á Reykjanesskaga, sé lítið sem ekkert plan til staðar frá ríkisstjórninni fyrir grindvískar fjölskyldur,

Við kunnum að tryggja rýmingar og þess háttar. En stjórnvöld verða líka að vera tilbúin. Hvað svo? Að vera vakin og sofin, hvað þýðir það? Hvað tekur við? Stjórnvöld hafa haft hátt í þrjú ár en því miður er lítið skýrt á þessu stigi og þá dugar ekki fyrir okkur að hafa ráðherra sem einfaldlega yppta öxlum og segja: Við búum bara á Íslandi, þannig er það.

skólayfirvalda, bæði í Grindavík sem og annars staðar, að taka höndum saman. Ég skynja að mennta- og barnamálaráðherra gerir sér grein fyrir ábyrgð sinni sem felst í því að taka utan um börnin og fjölskyldur þeirra, að við lærum af fortíðinni og veitum börnunum og fólkinu okkar frá Grindavík öryggi og vissu eftir fremsta megni. Þar hefur hann fullan stuðning okkar í Viðreisn.

þær jarðhræringar sem eiga sér stað á Reykjanesskaga hafa gríðarleg áhrif á daglegt líf og framtíð barna og ungmenna í Grindavík. Rútínan, skóli, íþróttastarf, frístund — þetta er allt farið úr skorðum. Börn og fjölskyldur eru komin í húsnæði um allt land, ýmist inn á heimili annarra, í laust húsnæði eða í orlofsbústaði. Við vitum ekkert hvernig mál munu þróast næstu vikurnar en ef málin þróast þannig að börn frá Grindavík fara að sækja skóla um allt land þá þarf að tryggja að það sé mjög vel haldið utan um nemendurna og kennarana. Kennararnir og kennarana. Kennararnir eru margir farnir að sjá að nemendur þeirra gætu verið komnir í marga mismunandi skóla en þeir eru þeir sem þekkja nemendur sína hvað best. Þeir vita hvað börnin þurfa. Það þarf að tryggja að börnin fái þá aðstoð og kennslu sem þau þurfa og eiga rétt á þegar þau verða tilbúin. Það er ekkert ljóst að þau verði strax tilbúin því þessi börn, þessar fjölskyldur eru margar að ganga í gegnum stærsta áfall lífs síns. Ég get ekki ímyndað mér þá tilfinningu að hafa þurft að rýma heimili sitt og fyrirtæki en ég veit það að við hér munum styðja þau eins vel og við getum. Það hafa komið fram fjölmargar áskoranir á síðustu dögum og við vitum að það munu koma fleiri áskoranir, þar af leiðandi er mjög gott að heyra af þeirri vinnu sem er farin í gang hjá bæjaryfirvöldum í Grindavík í samstarfi við önnur sveitarfélög og stjórnvöld. Það þarf að ræða þá möguleika sem eru í boði fyrir börn og fjölskyldur sem eru frá Grindavík. Ég er sammála því sem kom fram í máli hæstv. mennta- og barnamálaráðherra hér áðan, að sú vinna sem er fram undan verði að vera í fullu samráði við bæjaryfirvöld í Grindavík. Það er mikilvægt á öllum stigum þessa máls en líka í öllum öðrum málum sem tengjast Grindavík því stjórnsýslan í Grindavík, starfsfólk sveitarfélagsins eru þau sem þekkja sitt samfélag hvað best, þau hafa verið að vinna í öllum skjölum, þau hafa verið að takast á við félagsþjónustumál og annað, þau þekkja sitt sveitarfélag hvað best. Þegar kemur að því að leysa þeirra mál nú og í framtíðinni þá eru það þau sem þekkja aðstæður hvað best og vita hver besta leiðin er. Aftur á móti eru þessir einstaklingar líka að ganga í gegnum mjög erfitt tímabil þannig að við þurfum að gæta að því að vinna að þessum málum mjög vel. Við sem búum annars staðar og höfum ekki þurft að fara í gegnum svona mál þurfum að gæta að því að hlusta. Ég trúi ekki öðru en að við sem hér erum munum gera það eins vel og við getum og ég get sagt það fyrir mig að ég mun styðja Grindvíkinga eins vel og ég get og vinna að málum fyrir þau til að tryggja framtíðarhorfur þeirra.

Ég efast ekki um að allir þingmenn muni áfram standa saman um að af því verði, en til þess að hægt sé að takast á við ástandið er þó mikilvægt að gera sér grein fyrir umfangi þess og eðli. Það verður að segjast eins og er að margt í kerfinu hjá okkur er ekki eins vel í stakk búið til að takast á við þennan vanda eins og það hefði getað verið eftir ákveðið stjórnleysi á undanförnum árum; gríðarlegt álag á skólana sem fyrir var komið fram, gríðarlegur skortur á húsnæði af ýmsum ástæðum og óvissa í heilbrigðismálum, heilbrigðiskerfið í vörn, ekki hvað síst á sviði sálrænnar aðstoðar. En ef við gerum okkur grein fyrir þessu ástandi erum við líklegri til að bregðast við í samræmi við tilefnið. Það sem ég á við er að nú þarf að forgangsraða í þágu Grindvíkinga. Fjárlögin þarf að endurskoða, þau fjárlög sem voru kynnt hér í september eiga ekki lengur við. Það mun þurfa róttækar breytingar, róttækar aðgerðir. Ég held að landsmenn séu meira og minna allir sáttir við að það muni fela í sér forgangsröðun í þágu Grindvíkinga. Ég tek undir það sem margir hafa sagt hér um mikilvægi þess að Grindvíkingar sjálfir leiðbeini stjórnvöldum um hvernig sé best að standa að hlutunum, ekki hvað síst í menntamálunum, en ef við eigum að ráða við þetta verkefni þá þarf ráðstafanir og aðgerðir í samræmi við það. Velferð barnanna snýst auðvitað að miklu leyti um að kennsla og skólastarf gangi eins vel og kostur er en hún snýst líka um stöðu foreldrana, að foreldrarnir séu ekki í algjörri óvissu um hvað taki við, hvernig sem hlutirnir þróast núna á næstu dögum, vikum og mánuðum. Þess vegna er það hlutverk stjórnvalda að gefa eins mikinn fyrirsjáanleika og kostur er við þessar aðstæður og jafnframt að vera meðvituð um það að eins og staðan er núna og miðað við það sem von getur verið á þá þarf að endurskoða hvernig hlutirnir hafa verið hér að undanförnu. Það þarf að endurskoða fjárlögin, það þarf að forgangsraða algerlega upp á nýtt til að takast á við þennan vanda með Grindvíkingum. Þetta eru þau skilaboð sem ég vildi helst bæta við hérna, að menn líti á heildarmyndina og líti á umfang vandans og geri sér grein fyrir því að hann kalli á róttækar aðgerðir.

að samstaðan er algerlega skýr á Alþingi. Það er ríkur vilji til að standa með Grindvíkingum. Það er mjög sterkur vilji til þess að allt sem við gerum sé undir forystu Grindvíkinga sjálfra. Við styðjum þau við að stíga hvert skref sem þarf að stíga. Ég vil líka segja að maður finnur það hér í salnum að börn og barnafjölskyldur eru hafðar yfir pólitík. Við ætlum okkur að taka slaginn fyrir börn í Grindavík. Ég vil líka undirstrika það að lykilatriðið til að ná því er að taka utan um samfélagið í heild, taka utan um alla þá sem eru í

er íþróttabær, Grindavík er með öflugt íþrótta- og tómstundastarf og við þurfum að aðstoða Grindavíkurbæ við að halda utan um það starf. Hér hefur verið nefnt fjármagn og að það þurfi að grípa strax inn í. Það sem við höfum gert í mennta- og barnamálaráðuneyti er að ýta öðrum verkefnum til hliðar til að aðstoða Grindavíkurbæ í öllum þeim verkefnum sem hann óskar eftir, með tímabundnu fjármagni sem við höfum. En til lengri tíma litið þá munum við þurfa að teikna upp fjárhagslegar aðgerðir til að grípa börn og barnafjölskyldur í Grindavík. Ég hef ekki áhyggjur af því að það verði ekki þverpólitískur vilji á Alþingi Íslendinga til að gera það

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á allmörgum lögum sem að mestu leyti varða skatta og gjöld. Við vinnslu þess var haft samráð við dómsmálaráðuneytið, matvælaráðuneytið, menningar- og viðskiptaráðuneytið, umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið, utanríkisráðuneytið og Skattinn vegna einstakra ákvæða frumvarpsins. Fyrst vil ég nefna ákvæði um gistináttaskatt sem kemur aftur til framkvæmda á árinu 2024 líkt og fram kom í frumvarpi til fjárlaga í haust. En álagningu hans var frestað tímabundið vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Lagt er til að í fyrsta lagi verði gildissvið laganna víkkað þannig að þau taki til rekstraraðila skemmtiferðaskipa,

Í öðru lagi er lagt til að greiða skuli gistináttaskatt af hverri seldri gistináttaeiningu fyrir hvern dvalargest, að undanskildum börnum undir 18 ára aldri. Í þriðja lagi er lagt til að gistináttaskattur verði í öllum tilvikum 300 kr. Breytingarnar taka til gistináttaeininga sem seldar verða frá árinu 2024. Þess má geta að menningar- og viðskiptaráðherra vinnur nú, ásamt hagaðilum að gjaldtöku í ferðaþjónustu til framtíðar. Ætla má að breytingar á gistináttaskatti leiði til alls 1,8 milljarða kr. tekjuauka fyrir ríkissjóð, þar af 1,6 milljarðar kr. í gistináttaskatt og 0,2 milljarðar kr. í hliðaráhrif á virðisaukaskatt þar sem hann er lagður á söluverð gistingar að gistináttaskatti meðtöldum. Gistináttaskattur mun miðað við þessar forsendur skila alls 3,1 milljarði kr. í tekjur árið 2024. Þar af er búist við að 250 millj. kr. verði lagðir á vegna sölu gistingar um borð í skipum við Ísland sem hingað til hafa verið undanþegin skattinum, bæði skipum sem selja ferðir til og frá Íslandi með viðkomu í einni eða fleiri höfnum hérlendis og skipum sem einkum selja siglingu við eða kringum Ísland. Búist er við að áhrif af hækkun gistináttaskatts á gistingu í landi skiptist þannig að 300 millj. kr. af hækkuninni verði af gistingu Íslendinga en 1,2 milljarðar kr. af gistingu erlendra ferðamanna. Í frumvarpinu er lögð til breyting á tekjuskattslögum sem snýr að því að leggja upplýsingaskyldu á rekstraraðila stafrænna vettvanga sem hafa milligöngu um, eða aðra aðkomu, að koma á viðskiptum milli leigjenda og leigusala, og eftir atvikum greiðsluþjónustu, í tengslum við fasteignir og lausafé hér á landi. Sem dæmi um þetta má nefna Airbnb. Upplýsingaskyldan kemur til með að byggjast á alþjóðlegri fyrirmynd sem flest ríki Evrópu hafa tekið upp og yrði því um að ræða samsvarandi skyldu hér á landi og gildir nú þegar víða annars staðar. Þá er í frumvarpinu lagt til að tímabundnir styrkir til kaupa á hreinorkubílum úr Orkusjóði teljist ekki til skattskyldra tekna hjá mönnum á árinu 2024. Skattfrelsi styrkjanna hefur í för með sér tekjutap fyrir ríki og sveitarfélög sem gróflega má áætla um 1 milljarð kr. fyrir ríkissjóð og um 0,5 milljarða kr. fyrir sveitarfélög á árinu 2024. Næst er komið að breytingum á lögum um gjald á áfengi og tóbaki sem heimila 50% lækkun á áfengisgjaldi fyrir tiltekið magn áfengra drykkja sem framleiddir eru af litlum og sjálfstæðum framleiðendum. Framleiðandi telst lítill ef ársframleiðsla hans á bjór er undir 500.000 lítrum á næstliðnu almanaksári. Þá telst framleiðandi sjálfstæður ef hann uppfyllir tvö skilyrði, þ.e. annars vegar að hann framleiði allan bjór á starfsstöð sinni með eigin framleiðslutækjum og á grundvelli eigin leyfis og hins vegar að annar aðili sem framleiðir áfengi eigi ekki meiri hluta í framleiðandanum, hvorki með beinum eða óbeinum hætti. Heimildin til að reikna lægra áfengisgjald tekur til samtals 200.000 lítra af bjór frá hverjum framleiðanda á hverju almanaksári. Gert er ráð fyrir að breytingartillagan leiði til tekjutaps fyrir ríkissjóð sem nemur tæpum 200 millj. kr. hvað innlenda framleiðslu varðar.

Þá eru lagðar til breytingar í þá veru að fellt verði brott ákvæði í tollalögum sem kveður á um tollfrelsi skemmtiferðaskipa sem skráð eru erlendis en eru notuð í innanlandssiglingar í allt að fjóra mánuði á ári. Að baki breytingartillögunni búa samkeppnis- og jafnræðissjónarmið milli aðila, til að mynda gististaða og veitingahúsa. Samtök fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu hafa bent á þá samkeppnisröskun sem felist í siglingu þessara skipa í kringum landið. Einnig eru dæmi um svokölluð hótelskip, skip sem eru í sömu höfn í lengri tíma í beinni samkeppni við innlenda rekstraraðila, til að mynda gististaði og veitingahús. Gera má ráð fyrir því að breytingartillagan kunni að hafa fjárhagslega hagsmuni í för með sér fyrir ríkissjóð haldi rekstraraðilar þessara skipa viðteknum hætti og bjóði áfram upp á siglingar hringinn í kringum landið. Fjárhæðir í því samhengi liggja ekki fyrir en hins vegar liggja fyrir upplýsingar um að alls ellefu skemmtiferðaskip, sem skráð eru erlendis, hafi stundað siglingar í kringum Ísland sumarið 2023 án þess að eiga viðkomu í erlendri höfn í hverri ferð. Ferðirnar um landið voru tæplega 60 á tímabilinu og var heildarfjöldi gesta um 16.600. Lagt er til að lögfest verði heimild fyrir innheimtumenn ríkissjóðs til að senda rafræna tilkynningu um fyrirhugaða stöðvun atvinnurekstrar í stafrænt pósthólf

Þá vík ég að gjaldi í stofnverndarsjóð íslenska hestakynsins. Í lögum um útflutning hrossa er kveðið á um innheimtu sérstaks gjalds af hverju útfluttu hrossi og er það föst krónutala, eða 3.500 kr. Tekjur af gjaldinu eiga samkvæmt lögunum að renna í stofnverndarsjóð íslenska hestakynsins sem er í umsýslu Bændasamtaka Íslands og starfar eftir reglugerð um hann. Innheimta gjaldsins var áður í höndum Bændasamtakanna en var flutt til ríkisins árið 2019. Innheimta gjaldsins hófst ekki fyrr en 2021, þá miðað við útflutning hrossa allt frá ársbyrjun 2019. Sú innheimta var kærð til yfirskattanefndar sem komst að þeirri niðurstöðu að lagastoð fyrir henni væri ekki nægileg. Eftir úrskurðinn var það niðurstaða þáverandi atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis í samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið að leita annarra leiða fremur en að halda innheimtunni til streitu. Því er lagt til að ákvæðið verði einfaldlega fellt brott og ný leið fundin. Er þá komið að greiðslumarki samkvæmt búvörulögum en við fyrri endurskoðun búvörusamninga var greiðslumark framlengt út árið 2026. Það á því ekki að falla niður samkvæmt samningi um starfsskilyrði í sauðfjárrækt fyrr en 1. janúar 2027. Því er lögð til sú tæknilega breyting í lögunum að í stað ártalsins 2026 komi 2027. Þá eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á lögum um aukatekjur ríkissjóðs þannig að gjöld fyrir vegabréfsáritanir, sem mótteknar eru erlendis, verði miðuð við evrur í samræmi við skuldbindingar Íslands samkvæmt reglugerð Evrópusambandsins um samræmda útgáfu áritana. Ísland er skuldbundið af gerðinni og hefur hún verið innleidd með lögum um útlendinga og reglugerð um vegabréfsáritanir. Breytingartillagan tekur mið af því að Ísland er skuldbundið að lögum að fylgja fjárhæðarviðmiðum Evrópusambandsins um vegabréfsáritanir auk þess sem misræmi getur verið á fjárhæðum samkvæmt núgildandi lögum eftir því hvort einstaklingur sækir um vegabréfsáritun

og töluliðum raðað saman eftir skyldleika innan þess. Þá er jafnframt gert ráð fyrir því að fyrir umsókn um vegabréfsáritun skuli Útlendingastofnun gefa út gjaldskrá á mánaðarfresti er taki mið af miðgengi evru mánaðarins á undan fyrir útgáfu nýrrar gjaldskrár og námundað niður að næsta hundraði. Virðulegi forseti. Vík ég þá að málefni utanríkisþjónustunnar þar sem á grundvelli mannauðsstjórnunar og hagkvæmnissjónarmiða er mælt fyrir um heimild utanríkisráðuneytisins til að ráða starfsmenn Íslandsstofu, án auglýsingar, tímabundið til starfa sem viðskiptafulltrúa í sendiráðum. Í frumvarpinu eru að lokum lagðar til nokkrar minni háttar breytingar á lögum. Hér er í fyrsta lagi um að ræða ákvæði sem lögfest var í tekjuskattslögum fyrir ári síðan og heimilar að tekjur, að uppfylltum skilyrðum ákvæðisins, af nýtingu kaupréttar, sem annars hefðu verið skattlagðar sem laun, verði skattlagðar sem fjármagnstekjur. Lagt er til að gildistími ákvæðisins verði takmarkaður við tíu ár til samræmis við reglur EES-samningsins um ríkisaðstoð en almennt ber að tímabinda þannig reglur samkvæmt leiðbeiningum Eftirlitsstofnunar Í öðru lagi er lagt til að körtur og beltabifreiðar, þar með taldir vélsleðar, sem knúnar eru rafhreyfli, verði undanþegnar vörugjaldi. Tillagan er í samræmi við markmið stjórnvalda um orkuskipti en nú þegar eru bifhjól, þar með talin fjórhjól og sexhjól, og golfbifreiðar sem knúnar eru með rafhreyfli undanþegnar vörugjaldi. Í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á ákvæði í höfundalögum sem kveður á um árlega greiðslu bóta til höfunda fyrir eftirgerð höfundaverka til einkanota samkvæmt sérstakri fjárheimild í fjárlögum. Samkvæmt lögunum eru greiddar bætur til höfunda sem eru tiltekið hlutfall af tollverði vara sem flokkast í ákveðin tollskrárnúmer. Gerðar voru breytingar á tollskrá sem tóku gildi 2022 en þá fórst fyrir að gera breytingar á höfundalögum til samræmis við þá breytingu. Það leiddi til þess að bætur til höfunda skertust. Breytingartillögunni hér er ætlað að tryggja höfundum sömu bætur og þeir nutu áður en tollskránni var breytt. Í fjórða lagi er lagt til að bætt verði við ákvæði í lögum um virðisaukaskatt, sem fjallar um skilyrði fyrir endurgreiðslu á virðisaukaskatti lögaðila, að seljandi þeirrar vinnu sem ákvæðið tekur til sé skráður á virðisaukaskattsskrá á því tímamarki þegar viðskipti eiga sér stað. Sams konar skilyrði gildir fyrir aðrar endurgreiðslur á virðisaukaskatti. Í fimmta lagi er gert ráð fyrir nokkrum breytingum á ákvæðum tekjuskattslaga sem fjalla um skattskyldu erlendra aðila með tekjur hér á landi. Breytingarnar snúa að því að gera orðalag ákvæðanna skýrari en jafnframt að mæla sérstaklega fyrir um skattskyldu á gjöfum úr landi og öðrum tekjum sem ekki eru sérstaklega taldar upp í öðrum ákvæðum. Breytingarnar ættu að hafa takmörkuð áhrif í þeim tilvikum sem tvísköttunarsamningar eiga við. Þá er einnig lögð til sú breyting að fella niður persónuafslátt í þeim tilfellum þegar erlendir lífeyrisþegar fá lífeyristekjur frá Íslandi en persónuafsláttur er almennt veittur í því ríki þar sem viðkomandi er heimilisfastur eða búsettur en auk þess geta lífeyrisþegar sem búsettir eru innan EES, Sviss eða í Færeyjum sótt um að vera skattlagðir hér á landi líkt og innlendir aðilar og fá þar með persónuafslátt ef þeir fá meiri hluta tekna sinna frá Íslandi. Að lokum eru í sjötta lagi lagðar til breytingar á tekjuskattslögum sem ætlað er að gera textann skýrari og til samræmis við skattframkvæmd án þess að um efnisbreytingar sé að ræða. Heimild í lögunum um frestun skattlagningar söluhagnaðar um tvö ár sem og heimild til lækkunar söluhagnaðar á móti stofnverði, tekur til öflunar bújarða og ófyrnanlegra náttúruauðæfa á bújörðum annars vegar og stofnverðs íbúðarhúsnæðis til eigin nota hins vegar. Það kemur þó ekki sérstaklega fram að öflun íbúðarhúsnæðisins þurfi að vera í tengslum við lok búreksturs en í framkvæmd hefur ákvæðið verið túlkað á þann veg, m.a. með tilliti til lögskýringargagna og nýlegs úrskurðar yfirskattanefndar. Rétt þykir að festa þessa framkvæmd í sessi þannig að skilyrði ívilnunar sem ákvæðið mælir fyrir um komi skýrt fram í texta Þá er lagt til að færa umfjöllun um íbúðarhúsnæði í nýjan málslið þannig að ákvæðið verði auðskiljanlegra. Ekki er talið að þessar breytingar muni hafa samanlagt teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs, sveitarfélaga, einstaklinga og lögaðila verði frumvarpið óbreytt að lögum. Jafnframt er talið að áhrif tillagna frumvarpsins á mælda verðbólgu á árinu 2024 af hækkun gistináttaskatts verði óveruleg og sama gildir um aðrar tillögur þess.

Mig langaði til að spyrja hæstv. fjármálaráðherra aðeins út í tekjuhliðina á þessu frumvarpi og þá sérstaklega gistináttaskattinn vegna þess að það hafa orðið breytingar á upphaflegum áformum hvað það varðar. Þessi breyting, nýja formið á gistináttaskattinum, átti að skila

framtíðarfyrirkomulag um gjaldtöku, hvort sem það er mögulega komugjald eða einhvers konar innviða- eða náttúrugjald. Sú vinna er í gangi. Það var skýrt að gistináttaskatturinn yrði tekinn aftur upp og það var unnið í samráði við fagráðuneytið, sem er í þessari vinnu síðan heilt yfir til framtíðar, hvernig það væri best gert og niðurstaðan varð þessi. Það er alveg rétt að fjárhæðin nær ekki að öllu leyti upp í þær forsendur sem þar eru en þetta var sú útfærsla sem lögð var áhersla á að yrði nú. Þessi breyting, að breikka skattstofninn með tilliti til þess að taka skemmtiferðaskipin inn, það hefur verið skýrt og kemur fram í stjórnarsáttmála sömuleiðis, og það sama með að breyta úr einingu og á hvern haus en þó 18 ára og eldri.

og ég er ekki í stöðu til að segja neitt um það hvað ég telji að þar komi fram. Það hafa

Frú forseti. Fyrst til að svara síðustu spurningu varðandi börn þá er ekki gert ráð fyrir að börn, einstaklingar undir 18 ára aldri, greiði gistináttaskatt.

hverja manneskju 18 ára og eldri. Það er sú aðferð sem alla jafna er viðhöfð í Evrópu þannig að við erum þá að færa okkur nær því. En annars staðar er yfirleitt prósentutenging, þ.e. það fer eftir verði per nótt á hótelum, sem er ekki hér, en hún miðar líka alla jafna við stjörnugjöf sem við erum ekki með hér. En það er auðvitað eitt af því sem hefur komið upp, hvort eðlilegra væri að þar sem þú greiðir miklu hærra verð fyrir hverja nótt værirðu sömuleiðis að borga fleiri krónur í gistináttaskatt en ef þú værir á tjaldsvæði, farfuglaheimili eða hóteli. Þetta er sú útfærsla sem er hér og svo er spurning að hvaða marki hún kann að breytast í vinnunni fram undan og þessari stefnumótunarvinnu varðandi

Hugtakanotkunin eða lagatæknilega svarið er að svefnaðstaða geti líka verið tjald. Ég skil hins vegar alveg hvaðan hv. þingmaður er að koma og auðvitað hefur það komið upp og verið hluti af umræðu almennt og í gegnum tíðina hvort gistináttaskattur eigi heima á tjaldsvæðum eins og á hótelum.

Það er stefna Pírata að auka við tekjustofna sveitarfélaga og að þær tekjur sem verða til á svæðinu fari í auknum mæli til þeirra sveitarfélaga sem þar eru fyrir. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra í fyrsta kasti hvort henni finnist koma til greina að láta gistináttaskattinn, eða gistináttagjaldið, renna beint til þeirra sveitarfélaga þar sem þjónustan er innt af hendi til þess að styrkja getu þeirra sveitarfélaga til að

sem er auðvitað heljarinnar mál og ekki eitt eða tvö atriði heldur allnokkur sem þar falla undir. Þannig að kæmi það til skoðunar, sem ég geri ráð fyrir að sé til að mynda rætt í þessari þessari vinnu starfshópa hjá ferðamálaráðherra um þetta framtíðarfyrirkomulag, vegna þess að sveitarfélög þurfa vissulega að hafa burði til að byggja upp þjónustu og þá ekki eingöngu með tekjum þeirra sem greiða útsvar á svæðinu, þá þyrfti að skoða það í einhverju stærra samhengi. Það er ekki verið að leggja það til hér en gæti verið hluti af einhverju sem yrði í hinni vinnunni. (Forseti hringir.) Hins vegar hvernig því er síðan skipt þá held ég að það yrði sömuleiðis stórt mál fyrir

verðbólgutengingu varðandi þessi gjöld. Nú erum við með 2 millj. kr. viðmið á því hvenær þú þarft að byrja að greiða gistináttagjald og líka hvenær þú átt að byrja að greiða virðisaukaskatt af fasteign sem þú leigir út til ferðamanna og annað. Þetta eru oft bara

búbót fyrir þá sem þessu sinna en við vitum líka að þetta getur raskað samkeppnishæfni eða samkeppni þeirra sem greiða aðra skatta og gjöld og eru í rekstri, sem auðvitað kostar

að skoða að uppfæra hinar tölurnar sömuleiðis, sem ég er ekki að boða hér vegna þess að þessi leið var farin. Ég held almennt að við ættum að stíga varlega til jarðar varðandi frekara svigrúm gagnvart Airbnb og því vegna þess að þú ert ekki

um að færa aðgangsmiða kvikmyndahúsa niður í lægra skattþrep. Í greinargerðinni er sagt að þetta þarfnist frekari skoðunar með tilliti til EES-aðstoðar.

Það hefur verið í umræðunni í mörg ár að jafna þetta að þessu leyti varðandi kvikmyndahúsin. Ég vil því bara spyrja hvað það er sem gerir kvikmyndahúsin svona sérstök að þessu leyti og hvort það sé ekki fullur vilji og áhugi á því að koma þessu inn ef hægt er.

Það þarf að líta til ríkisstyrkjareglna. Það er rétt að menningarstarfsemi er almennt utan virðisaukaskattskerfisins

koma inn á það sem ég var að vísa til áðan; ég er nánar til tekið að tala um margra ára umræðu og vísa til þess þegar út kom skýrsla árið 2018 um rekstrarumhverfi fjölmiðla. Þá var lagt til að færa áskriftir af dagblöðum og tímaritum

sölu á aðgöngumiðum í kvikmyndahús niður í þetta þrep. Ég vil bara ítreka vonir mínar til þess að það sé vilji til að skoða þetta nánar af alvöru.

einhverju leyti sambærilegir og menn myndu væntanlega sömuleiðis meta sína hagsmuni þannig að það myndi henta að vera í undanþáguþrepi, þá

að ívilna og styðja við og annað slíkt og það hefur sannarlega skilað árangri sem slíkt að styðja við ákveðna starfsemi. En hins vegar er rétt að það sé þá skoðað nánar og í víðara samhengi með tilliti til tæknibreytinga og breytinga á viðskiptaumhverfi. Við þurfum þá líka að vera með það á hreinu

Sú hvatning væri til að byggja upp innviði fyrir ferðamenn. Það er mjög mikilvægt að hún sé fyrir hendi. Ég tel að sveitarfélögin mættu þá bera meira úr býtum hvað þessa miklu atvinnugrein varðar fyrir íslenskt samfélag.

skatt á þessa tegund gistingar sem býður upp á litla þjónustu og einstaklingarnir, dvalargestir, svo ég noti hugtakið í frumvarpinu og í lögunum, eru nánast að koma með hana algjörlega sjálfir.

til að efla ferðaþjónustu og styrkja þá innviði sem til eru til að taka á móti ferðamönnum. Til

og ýmislegt sem efnahags- og viðskiptanefnd mun að sjálfsögðu í sínu starfi kafa ofan í og skoða. En það eru tvö atriði sem mig langar að nefna hér við 1. umræðu og það er annars vegar breyting á lögum um gistináttaskatt. Ég vil byrja á því að fagna því að hér sé verið að koma inn með gistináttaskatt og ég vil líka fagna því að hann eigi að leggja á skemmtiferðaskip. Mér finnst hins vegar alveg þess virði að efnahags- og viðskiptanefnd taki á því snúning í sinni vinnu að skoða hvort það ætti að þrepaskipta þessum skatti með einhverjum hætti.

sé þá hlutfall af kostnaði við gistingu. Það væri líka hægt að hafa ólík krónutöluþrep þar sem þau sem velja sér dýrari gistingu greiða hærri gistináttaskatt en þau sem eru í ódýrari gistingu, til að mynda í tjaldi. Mér finnst ekki sjálfgefið að það sé sama gjald greitt fyrir það að vera annars vegar í tjaldi og hins vegar á fimm stjörnu hóteli.

Hitt atriðið sem mig langar að nefna er 18. gr. hér í frumvarpinu sem er breyting á lögum um gjald af áfengi og tóbaki þar sem er lagt til að heimila að lækka áfengisgjald að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Í umfjöllun á bls. 11 í frumvarpinu kemur fram að tillagan tekur mið af því að löggjöf um gjald á áfengi á áfengi er ætlað að afla ríkinu tekna og um leið að stýra neyslu áfengis með gjaldtöku. Það kom fram í máli hæstv. ráðherra að ríkið mun verða af einhverjum tekjum við þetta. Þetta eru ekkert gríðarlega háar upphæðir og svo sannarlega ekki upphæðir sem skilji á milli feigs og ófeigs í rekstri ríkisins en það sem mér finnst mikilvægt að nefndin skoði frekar er þetta með að stýra neyslu áfengis með gjaldtöku.

þannig að þar með sé verið að stýra neyslunni í þá átt og ég myndi gjarnan vilja heyra fyrir því til að mynda lýðheilsufræðileg rök. Er endilega góð hugmynd að gera það? Hvaða áhrif gæti það haft á heildarneyslu Íslendinga þegar kemur að áfengi? Ég veit það ekki, kannski engin, kannski verður það til góðs, ég er ekki viss um það. það. En þetta er atriði sem mig langaði bara að vekja athygli á í þessari umræðu að mér finnist mikilvægt að verði tekið sérstaklega til nánari skoðunar í nefndarstarfinu. Svo eru það allar hinar greinarnar sem nefndin mun að sjálfsögðu skoða en þessum tveimur fannst mér mikilvægt að tæpa á hér í 1.

Frumvarpið ber þess skýr merki að gildistaka laga um opinber fjármál frá 2015 hefur skilað árangri i agaðri vinnubrögðum varðandi ríkisfjármál og áætlanagerð þeim tengdum. Í frumvarpinu eru eingöngu gerðar tillögur um auknar fjárheimildir málaflokka vegna tilefna þar sem ekki var talið vera fjárhagslegt svigrúm innan ársins til að mæta þeim. Einnig er tilefni þar sem um er að ræða lögbundin framlög sem ekki verður frá vikist að greiða úr ríkissjóði. En fjáraukalögum er lögum samkvæmt einungis ætlað að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjaldamálum. Þeim er ekki ætlað að mæta útgjöldum til nýrra verkefna, aukins umfangs starfsemi eða rekstrarhalla einstakra málefnasviða og málaflokka umfram settra útgjaldaramma. Þetta er ávallt mikilvægt að hafa í huga. Líkt og í fyrri fjáraukalögum eru í þessu frumvarpi hvorki lagðar til breytingar á tekjuhlið fjárlaga né tilheyrandi breytingar á sjóðstreymi og afkomu ríkissjóðs. Á hinn bóginn er greint frá endurmetnum afkomuhorfum í greinargerð frumvarpsins. Þá eru í frumvarpinu fyrst og fremst lagðar til breytingar á framlögum til málaflokka þar sem aukinna fjárheimilda er þörf en ekki lækkanir á framlögum til annarra málaflokka. Í einhverjum tilvikum geta þó tiltekin útgjaldamál, til að mynda millifærslur, leitt til að fjárheimildir málefnasviða og málaflokka lækki. Megininntak frumvarpsins tengist að stærstum hluta lífeyrisskuldbindingum og vaxtagjöldum ríkissjóðs og stærri útgjaldakerfum á borð við almannatryggingar og sjúkratryggingar.

Rétt er að vekja athygli á þeirri augljósu óvissu sem ríkir varðandi frumvarpið sem tengist jarðhræringum á Reykjanesi, mögulegum eldsumbrotum og áhrifum þeirra á daglegt líf fólks og innviði svæðisins. Að svo stöddu eru ekki lagðar til neinar breytingar á fjárheimildum málefnasviða og málaflokka í frumvarpinu vegna þessa enda liggja ekki fyrir fjárhagsleg áhrif af þeim aðgerðum sem verið er að ráðast í og eftir atvikum gæti þurft að ráðast í með aðkomu ríkisins. Gert er ráð fyrir að nauðsynlegra heimilda verði aflað, hvort sem það verður við meðferð málsins á Alþingi fyrir yfirstandandi ár eða í fjárlögum næsta árs eftir því sem mál skýrast. Þá er einnig unnt að nýta þær heimildir sem eftir standa í almennum varasjóði fjárlaga.

Í fjárlögum fyrir árið 2023 nemur fjárheimild sjóðsins rúmum 34 milljörðum kr. eða sem svarar til 2,7% af heildarfjárheimild fjárlaga ársins. Líkt og kom fram í greinargerð með fjárlagafrumvarpinu 2023 skýrist þetta háa hlutfall af því að vegna mikillar óvissu um niðurstöðu kjarasamninga var ákveðið að úthluta ekki stofnunum viðbótarfjárveitingum byggt á áætlunum um mögulegar launahækkanir vegna ársins 2023. Í stað þess var gert ráð fyrir auknu svigrúmi í almenna varasjóðnum til að mæta áætluðum launahækkunum á árinu 2023 og eftir því sem niðurstöður kjarasamninga lægju fyrir yrði fjárveitingum stofnana breytt til samræmis. Þegar hefur nærri 20 milljörðum kr. úr almenna varasjóðnum verið ráðstafað, nær alfarið vegna útdeilingar á fjárveitingum til stofnana og verkefna vegna kjarasamninga sem gerðir hafa verið á árinu. Því til viðbótar er áformað að ráðstafa rúmum 11 milljörðum til ýmissa útgjaldamála sem voru til skoðunar við vinnslu frumvarpsins. Þannig er gert ráð fyrir að millifæra um 6,6 milljarða vegna útgjalda sem fallið hafa til og varða flóttafólk og umsóknir um alþjóðlega vernd, 1,5 milljarða kr. vegna kostnaðar við leiðtogafund Evrópuráðsins frá í vor, 1,4 milljarða kr. vegna dómkrafna í málum sem ríkissjóður hefur tapað og 1,3 milljarða kr. vegna endurmats á útgjöldum sem fyrst og fremst ráðast af gengi erlendra gjaldmiðla. Að auki verða millifærðar um 490 millj. kr. vegna annarra tilefna. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um frekari ráðstöfun úr sjóðnum og er því til staðar tæplega 3,8 milljarða kr. svigrúm til að bregðast við óvæntum og óhjákvæmilegum útgjöldum, svo sem vegna jarðhræringa og mögulegra eldsumbrota á Reykjanesi fyrir lok þessa árs ef til þess kæmi. Virðulegi forseti. Ég vík nú að meginefni frumvarpsins. Stærstur hluti útgjaldanna sem lagður er til í þessu frumvarpi er annars vegar sá að fjárheimildin hækki um tæpa 44 milljarða kr. vegna endurmetinnar áætlunar um lífeyrisskuldbindingar ársins 2023. Hækkunina má rekja til hækkunar á vísitölu lífeyrisskuldbindinga sem hefur verið óvenjumikil fyrstu mánuði ársins 2023, m.a. í tengslum við kjarasamninga, en gera má ráð fyrir að hækkun ársins sé nú að stærstum hluta komin fram og vísitalan hækki minna á síðari hluta árs. Gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga er viðkvæm fyrir breytingum á vísitölu lífeyrisskuldbindinga, sem ræðst að stærstum hluta af launabreytingum innan ársins. Gjaldfærslan miðast að hluta til við breytingu á heildarlífeyrisskuldbindingum innan ársins, en heildarlífeyrisskuldbindingar námu rúmum 1.100 milljörðum kr. í árslok 2022. Þannig geta jafnvel litlar breytingar á vísitölunni leitt til hárrar gjaldfærslu. Á hinn bóginn er vert að nefna að þótt gjaldfærslur vegna lífeyrisskuldbindinga geti sveiflast mikið á milli ára breytist greiðslan innan ársins minna þar sem breytingin dreifist á mörg ár.

IPSAS-staðallinn gerir almennt ráð fyrir að allar magn- og verðbreytingar ársins færist um rekstrarreikning, svo sem vegna áhrifa af ávinnslu nýrra réttinda á árinu, launabreytinga, breytinga á tryggingafræðilegum forsendum og ávöxtun eigna. Við færslumeðferð samkvæmt GFS-staðli færast einungis breytingar á lífeyriskuldbindingum vegna ávinnslu réttinda á árinu og reiknaðs vaxtakostnaðar af útistandandi lífeyrisskuldbindingum um rekstrarreikning. Annað stærsta málið í frumvarpinu eru auknar fjárheimildir vegna endurmats á vaxtagjöldum ríkissjóð. Lagt er til að auka þær um 26,4

Þá hefur hærra vaxtastig og breyttar forsendur um sölu Íslandsbanka leitt til rúmlega 6 milljarða kr. hærri gjaldfærslu vaxta á árinu umfram forsendur fjárlaga. Að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og vaxtagjöldum varða tillögur frumvarpsins

Þar sem heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu er ekki lokið er lagt til að örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar fái einnig eingreiðslu í desember á yfirstandandi ári. Gert er ráð fyrir að greiðslan nemi 66.381 kr. og komi til viðbótar hefðbundnum orlofs- og desemberuppbótum lífeyrisþega, auk 2,5% hækkun bóta frá miðju ári sem var gert í samræmi við aðgerðir stjórnvalda gegn verðbólgu á árinu. Gert ráð fyrir að framlög til heilbrigðismála hækki um 2,2 milljarða kr. nettó, þar af eru tæpir 2 milljarðar kr. vegna sjúkratryggingaliða.

Ekki hefur verið gripið til nægilegra ráðstafana innan ársins til að tryggja að útgjöld liðarins séu innan heimilda. Sama gildir um fleiri liði sjúkratrygginga, svo sem tannlækningar, brýna meðferð erlendis og sjúkrakostnað vegna veikinda og slysa erlendis. Á móti vegur að kostnaður nokkurra annarra liða stefnir í að vera undir fjárveitingum. Í frumvarpinu eru gerðar millifærslutillögur milli málaflokka vegna þessara sjúkratryggingaliða til að netta út heimildir til samræmis við nýtingu þeirra. Á málefnasviðum mennta- og menningarmála er lögð til

Gert er ráð fyrir að 30% aukningarinnar séu fjármögnuð af Happdrætti Háskóla Íslands eins og tíðkast hefur á framkvæmdatíma hússins. Þá er lagt til að veita 218 millj. kr. til framhaldsskólastigsins til að mæta auknum kostnaði vegna fjölgunar nemenda á starfsbrautum, en veruleg nemendaaukning hefur átt sér stað á árinu og voru stofnaðar nýjar starfsbrautir í haust til að mæta þeirri aukningu. Útgjöld til umhverfis-, orku- og loftslagsmála aukast sem skýrist að mestu leyti af gjaldfærslu loftslagsheimilda á árinu en á móti kemur tekjufærsla af sölu heimildanna. Um er að ræða breytingar á bókhaldslegri meðferð loftslagsheimilda sem nýttar eru í skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum. Þá má að lokum nefna rúmlega 2 milljarða kr. hækkun á lögbundnu framlagi til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga en breytingin er til samræmis við endurmat á innheimtum skatttekjum ríkissjóðs og útsvarsstofni. Ef einungis er horft til rammasettra útgjalda í þessu frumvarpi, en það eru þau útgjöld ríkissjóðs sem stjórnvöld hafa til skemmri tíma einhver tök á að stjórna, nema tillögur um auknar fjárheimildir 11,1 milljarði eða sem nemur 1%

Jafnréttismat liggur fyrir í um fimmtungi tillagna. Í þeim tillögum sem taldar eru stuðla að jafnrétti vegur þyngst eingreiðsla til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega ásamt framlagi til óreglulegra greiðslna lífeyris almannatrygginga. Flestar tillögur sem voru jafnréttismetnar voru taldar viðhalda óbreyttu ástandi. Stærst að umfangi eru aukin framlög vegna sjúkratrygginga og tillaga um vegna umsækjenda um alþjóðlega vernd. Að öðru leyti er vísað í nánari umfjöllun um útgjaldabreytingar málefnasviða og málaflokka í greinargerð viðkomandi málefnasviða. Virðulegi forseti. Áður en ég lýk máli mínu vil ég fjalla stuttlega um áætlaðar afkomuhorfur á yfirstandandi ári ásamt breytingum sem orðið hafa í lánsfjármálum. Afkoma ríkissjóðs hefur batnað verulega á síðustu misserum og hefur batinn verið umtalsvert hraðari en fyrri spár gerðu ráð fyrir.

Breytingin á afkomuhorfum yfirstandandi árs er til marks um hve skjótt afkoma ríkissjóðs hefur batnað undanfarið og þá fyrst og fremst tekjuhliðin til samræmis við kröftugan efnahagsbata.

Borið saman við niðurstöðu ársins 2019 er frumjöfnuður ríkissjóðs um 0,7% af vergri landsframleiðslu betri á þessu ári, en vaxtajöfnuður um 0,4% af vergri landsframleiðslu lakari sem rekja má til hærri skuldsetningar í kjölfar heimsfaraldursins og hærri fjármögnunarkostnaðar.

Á móti miklum bata í frumjöfnuði samanborið við áætlun fjárlaga ársins 2023 vegur að hluta lakari vaxtajöfnuður sem versnar um ríflega 18 milljarða kr. Þessi breyting er vegna hærri verðbólgu og vaxtastigs.

Sú aukning skýrist að mestu af umtalsvert hærri verðbólgu á þessu ári en forsendur fjárlaga gerðu ráð fyrir sem aftur leiðir til mun hærri gjaldfærslu á verðbótum verðtryggðra lána. Frumgjöld eru áætluð í heild um 13 milljörðum kr. hærri en gert var ráð fyrir í fjárlögum. Framangreindar afkomuhorfur fyrir árið 2023 eru áþekkar því endurmati sem birt var í frumvarpi til fjárlaga 2024 í september síðastliðnum og lækka um 4 milljarða kr. eða 0,1% af vergri landsframleiðslu frá því mati.

sem hafa komið fram á síðustu vikum, m.a. uppgjör á rekstri ríkissjóðs á fyrstu níu mánuðum ársins og breytingum sem útlistaðar eru í þessu frumvarpi. Heildarskuldir ríkissjóðs eru áætlaðar um 1.706 milljarðar kr. í árslok 2023 en voru áætlaðar 1.560 milljarðar kr. í fjárlögum fyrir árið 2023. Hækkunin nemur því 146 milljörðum kr. og skýrist annars vegar af lántökum sem tengjast kaupum ríkissjóðs á Landsneti í lok árs 2022 sem námu um 62,5 milljörðum kr. og hins vegar af því að í fjárlögum ársins 2023 var ekki gert ráð fyrir erlendri lántöku fyrir um 75 milljarða kr. eins og síðar var stefnt að og er gert ráð fyrir í gildandi fjármálaáætlun. Hins vegar aukast með tímanum líkur á að lántakan verði ekki framkvæmd fyrr en á næsta ári en heimild er fyrir henni bæði á árunum 2023 og 2024. Önnur áhrif á skuldahorfur ríkissjóðs snúa að stórbættri afkomu ríkissjóðs, hærri landsframleiðslu og á móti frestun á sölu á hlut ríkissjóðs í Íslandsbanka. Áætlað er að skuldir ríkissjóðs samkvæmt skuldareglu verði 32,7% af vergri landsframleiðslu í árslok 2023 sem eru óbreyttar horfur frá fjárlögum ársins

En sérstaklega í þessu samhengi langar mig að benda á að uppsafnaður halli hjá Landhelgisgæslunni fyrir síðustu tvö ár eru 600 millj. kr. Ég vek athygli á að þetta eru 600 millj. kr. og fjárframlög til Gæslunnar eru í kringum 6 milljarðar. Þannig að þetta eru umtalsverðar upphæðir og augljóst að núverandi fjárheimildir duga ekki fyrir almennum rekstri Landhelgisgæslunnar. Í þessum fjárauka, þar sem ég veit að beðið var um 600 millj. kr. til þess að losna við þennan hala, eru veittar 236 millj. kr. Væntanlega er það til að koma í veg fyrir að hallinn vindi upp á sig. Það vantar hins vegar um 364 millj. kr. Þetta er ekki til að standa við ný verkefni. Þetta er einfaldlega bara svo að fólk geti haldið uppi hefðbundinni núverandi starfsemi hjá Landhelgisgæslunni, sem gæti þó verið meiri.

vinna í gangi sem verður að fá að eiga sér stað og huga að til framtíðar hvernig fjármagna eigi bæði rekstur og tækjakost og það sem þarf að fjármagna innan Landhelgisgæslunnar. Hins vegar er að hluta til komið til móts við ákveðna þætti í fjáraukalagafrumvarpinu hér en það er líka alveg skýrt að fjáraukalögum er ekki ætlað að mæta til að mynda rekstrarhalla sem er hluti af þeim vanda sem Landhelgisgæslan glímir við og á því miður sömuleiðis við um ýmsar aðrar stofnanir. Hins vegar er alveg ljóst, og um það tel ég nú ríkja bæði pólitíska samstöðu og algjöra samstöðu í samfélaginu, að grundvallarþættir eins og starfsemi Landhelgisgæslunnar þurfa að vera í lagi.

Síðan erum við núna í þeirri stöðu og við okkur blasir verkefni sem hefur þegar haft áhrif á Landhelgisgæsluna og kann að hafa frekari áhrif á hana á næstu dögum, vikum og jafnvel mánuðum. Í því samhengi held ég að sé óhætt að segja að við munum líta til þeirra verkefna og þarfa bara eftir því hvernig málum vindur fram. En í raun má segja að það verkefni sé aðskilið þessum viðvarandi rekstrarhalla og auðvitað er það ekki gott þegar stofnanir flytja hann á milli ára. En fjáraukalagafrumvarp er ekki til þess að eyða rekstrarhalla á stofnunum og þar getur sömuleiðis verið flókið að finna út úr því þegar það á við um margar stofnanir og er stofnananna sjálfra að ná honum niður.

að spyrja hana í þessu samhengi, ef þetta á ekki við núna í fjáraukanum, hvort það verði komið með breytingar inn í 2. umræðu fjárlaga varðandi rekstrarstöðu Landhelgisgæslunnar. Það lá fyrir að til viðbótar við þessar 600 millj. kr., sem eru uppsafnaðar í halla þessara mikilvægu stofnana sem er búið að skera við nögl svo mikið að þar er byrjað að selja út fjárfestingarkosti og tækjakost, að það stefnir í 700 millj. kr. halla á næsta ári miðað við núverandi fjárlög. Ég vek athygli á að þetta er ekki til að styrkja þjónustuna, þetta er til að halda óbreyttri þjónustu. Ég vek

hvers ráðherra fyrir sig að skipta því fjármagni innan málefnasviða og málaflokka eins og best verður á kosið. Það þarf að greina það til hlítar hvað það er sem þarf að gera innan Landhelgisgæslunnar og

Við höfum gjarnan komið með breytingartillögur við fjáraukann sem snúa að því að koma til móts við erfiðar aðstæður í samfélaginu og lúta að fólkinu fyrst.

Við erum að kalla eftir því að um 2.000 eldri borgarar sem eingöngu eru á framfærslu eða með greiðslur frá Tryggingastofnun, sem eru í rauninni þeir einstaklingar sem eru langfátækastir, með langminnstu greiðslur sem hægt er að fá í íslensku samfélagi, lægra en öryrkjarnir okkar líka — við erum að kalla eftir því að fá inn um 138 millj. kr. til þess að koma til móts við ríflega 2.000 eldri borgara með því að þeir fái þann sama jólabónus og almannatryggingaþegar aðrir.

það eigi að koma með einhverja aukna fjármuni til að bregðast við hinum gríðarlega fíkniefnavanda sem er hér á ferðinni. Við vitum að hér eru um 700 einstaklingar á biðlista inn á sjúkrahúsið Vog. Við munum einnig óska eftir breytingu hvað fjáraukann varðar í þá áttina að koma til móts við þann vanda,

önnur eins örbirgð og önnur eins neyðaróp eins og nú. (Forseti hringir.) Munum við eiga von á því að það verði vel tekið utan um breytingartillögu Flokks fólksins um það að veita auknu fé til hjálparstofnana sem eru að taka utan um okkar langminnstu bræður og systur?

Frú forseti. Ég held að það sé ágætt að ítreka hér hlutverk og skilyrði sem tillögur sem rata inn í fjáraukalagafrumvarp þurfa að uppfylla. Þeim er ekki ætlað að mæta útgjöldum til nýrra verkefna, auknu umfangi starfsemi eða rekstrarhalla einstakra málefnasviða og málaflokka umfram setta útgjaldaramma. Hluti af því sem hv. þingmaður var hér að nefna væru sannarlega ný verkefni sem ekki er hlutverk fjáraukalagafrumvarps að taka á heldur væri það inni í fjárlögum, eða jafnvel í fjármálaáætlun og síðan í fjárlögum, vegna þess að fjáraukalögum er eingöngu ætlað að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjaldamálum. Þetta eru tímabundin og ófyrirséð Þessir einstaklingar eru að takast á við gríðarlegan vanda í samfélaginu eins og allir vita og þegar ríkisstjórnin sér ekki sóma sinn í að gera ráð fyrir því í fjárlögum er einmitt gert ráð fyrir að hægt sé að nýta þær heimildir sem til eru í fjárauka.

Varðandi síðan ellilífeyrisþega sem þurfa frekari aðstoð er sú ábyrgð skýr á hendi sveitarfélaga. Ég veit að það eru hópar í íslensku samfélagi sem eiga um sárt að binda og ef það eru teknar ákvarðanir um einhver frekari útgjöld

Varðandi hinn hópinn erum við búin að fara í gegnum ákveðnar kerfisbreytingar og svo því til viðbótar þá er ég einfaldlega að benda á lög um félagsþjónustu sveitarfélaga og það öryggisnet, það kerfi sem á að grípa, þar sem markmiðið er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar

halda áfram að þróast á Reykjanesinu. Það eru þá útgjöld sem uppfylla skilyrði fyrir að það sé tekið úr almennum varasjóði og það er ágætt að eiga eitthvað eftir þegar árið er ekki liðið og við erum í eins mikilli óvissu og raun ber vitni. Varðandi sjóðinn þá er hann auðvitað hugsaður sem forvarnasjóður, til uppbyggingar ákveðinna verkefna sem forvörn og er þá viðbót við það sem við höfum nú og þess vegna tel ég það svo sem alveg liggja skýrt fyrir. Ég tel það hið ábyrga í stöðunni vegna þess að

mikilvægt að við nálgumst þau verkefni af ábyrgð vegna þess að á endanum eru það bara tæplega 400.000 manns í þessu landi sem munu greiða fyrir það sem greiða þarf og þess vegna skiptir máli hvernig þetta er gert.

vegna jarðhræringa og mögulegra eldsumbrota á Reykjanesi og líka fyrir aldraða sem eingreiðsla fyrir jólin vegna stöðu þeirra í samfélaginu? Frú forseti. Það er alveg rétt að sú heimild er til staðar en það sem lagt er til hér í þessu frumvarpi er það sem ég sem er að leggja til við þingið að verði gert. Ég var ekki að segja að almenni varasjóðurinn væri forvarnasjóður heldur var ég að benda á varnargarðinn sem hv. þingmaður nefndi líka, það væri verið að búa til sjóð sem væri hugsaður fyrir forvarnir

hins vegar ráð fyrir að það muni verða útgjöld innan stjórnkerfisins sem þarf að greiða og muni uppfylla skilyrði þannig að það yrði tekið úr almennum varasjóði. Þá er ég að vísa í verkefni sem tengjast því ástandi sem er í gangi og blasir við á Reykjanesinu.

bættan frumjöfnuð ríkissjóðs. Þar er á ferðinni mælikvarði sem fyrirrennari hennar hafði mikið dálæti á en ég verð að viðurkenna að ég deili ekki dálæti þeirra á honum. Frumjöfnuður er í eðlinu ekkert annað en tekjur að frádregnum öðrum gjöldum en vaxtagjöldum og afborgunum lána og hjá þeim útgjöldum verður auðvitað ekki komist. Það að líta þannig á að það sé hægt að skilja þau einhvern veginn frá restinni er skringileg framsetning efnis. Ég vil útskýra fyrir ykkur hversu skringileg hún er með einföldu dæmi. Nú hafa tekjur heimilanna á Íslandi nokkurn veginn staðið í stað en vegna vaxtahækkana hafa afborganir lána þeirra hækka mjög mikið. Heimilin hafa orðið að skera niður, herða sultarólina, standa einhvern veginn straum af þessum aukna vaxtakostnaði. Hvað þýðir það? Jú, frumjöfnuður þeirra hefur batnað mjög mikið á þessu ári.

Frú forseti. Það að tala um frumjöfnuð og hvernig hann þróast er auðvitað ekkert eina birtingarmyndin af því hvernig ríkissjóður stendur. Það segir hins vegar sína sögu með hvaða hætti hann hefur þróast. Það er alveg hægt að benda á bara heilt yfir og almennt að við erum einfaldlega að ná að rétta úr kútnum töluvert hraðar og miklu hraðar en áætlanir okkar gerðu ráð fyrir og þar af leiðandi að við gerðum ráð fyrir að við myndum sjá. Hins vegar er það alveg rétt að til að mynda er vaxtakostnaður ríkisins hár og er að hækka og það eru ekki það eru ekki jákvæð tíðindi, enda fór ég í minni framsögu yfir bæði það og skuldastöðu en sömuleiðis frumjöfnuð, sem er ágætt að halda til haga, en með honum einum og sér er ekki ekki með tæmandi hætti hægt að leggja mat á stöðu ríkissjóðs. Við erum hins vegar í ágætri stöðu. Við erum að rétta úr kútnum hraðar en við gerðum ráð fyrir. Það er jákvætt. Það eru áfram áskoranir og hlutir sem við þurfum að

Ég er ekki ósammála hv. þingmanni í því að það er til ýmissa annarra þátta að líta heldur en frumjafnaðar en það er sjálfsagt að nefna hann líka og með hversu jákvæðum hætti hann hefur þróast, sem segir sína sögu en segir ekki alla söguna.

það er fyrst og fremst heildarniðurstaðan sem skiptir máli og ég tek líka undir það sem hún sagði um mikilvægi þess að ná jafnvægi í rekstri hins opinbera.

verða ekki notaðir í önnur verkefni, verða ekki notaðir til að bæta stöðu bágstaddra, verða ekki notaðir til að styrkja heilbrigðiskerfið, verða ekki notaðir í nein önnur verkefni. Það er eiginlega grátlegt að íslenska ríkið er í þeirri stöðu að vera til þess að gera hóflega skuldsett en með langsamlega hæstu vaxtabyrði nokkurs ríki sem við berum okkur saman við. Þingmenn Viðreisnar hafa ítrekað frá árinu 2019 bent á hve hættulegt það er, sérstaklega á Íslandi þar sem sagan sýnir okkur að vextir eru að jafnaði mjög háir,

Frú forseti. Það er auðvitað hárrétt og ágætt að minna sig á að þeir fjármunir sem fara í að greiða vaxtakostnað eru krónur sem ekki eru nýttar í önnur verkefni. Það er vont að sjá hann aukast svona mikið. Ég er síðan algerlega sammála hv. þingmanni að það er nefnilega til mikils að vinna og hið rétta að gera en ekki alltaf mikill pólitískur stuðningur við það eða mikil eftirspurn eftir því að standast allan freistnivanda og gera það sem gera þarf til að búa sig undir áföll á erfiðari tíma. Sem betur fer vorum við í góðri stöðu þegar heimsfaraldur skall á. Ég vil bara segja almennt og leggja mikla áherslu á það að við hugsum þannig að við þurfum að vera tilbúin þegar erfiðari tímar koma. Það sem við sjáum núna vera að gerast, ekki bara hér heldur í kringum okkur, er að við virðumst vera að fara inn í tíma þar sem er nánast áfall eftir áfall

Frú forseti. Ég tel og við í Flokki fólksins að það sé afskaplega mikilvægt

Á hverjum bitnar allt þetta? Það bitnar á fólkinu í landinu, bitnar mest á almenningi og skuldsettum einstaklingum og litlum og millistórum fyrirtækjum. Það segir sig algjörlega sjálft. Nú erum við að fjalla hér um fjáraukalög, lögin sem eiga að taka á hinu ófyrirséða til skamms tíma, einhverju óvæntu sem við fáum allt í einu Það er ekkert óvænt að hér skuli fólk vera hneppt í sárafátækt. Það er ekki óvænt. Það er algerlega mannanna verk. Það hefur verið vilji ríkjandi stjórnvalda hér að halda þúsundum í svo rammgerðri fátæktargildru að þeir eiga sér ekki viðreisnar von og hafa í rauninni ekki einu sinni möguleika eða tækifæri á því að reyna að bjarga sér úr því öðruvísi en að vera

Gleðin er sú að nú skuli strax vera komið inn í frumvarpið jólabónus til handa öryrkjum sem hefur verið greiddur út núna fyrir tvenn síðustu jól og hefur skipt sköpum, algjörum sköpum fyrir þann þjóðfélagshóp þrátt fyrir að betur megi ef duga skal. Þess vegna er það eiginlega með hreinum ólíkindum hversu snúið það er og hversu erfitt það er að fá stjórnvöld, ríkisstjórnina, til að taka utan um sárafátæka eldri borgara, fullorðið fólk sem á engan lífeyrissjóð, hefur engin réttindi, hefur ekki krónu umfram þá hungurlús sem greidd er úr almannatryggingum. Þetta er fátækasta fólkið í landinu og við í Flokki fólksins viljum ekki og munum aldrei samþykkja að mismuna því svona hrapallega eins og virðist eiga að gera nú.

þá muni ríkisstjórninni, ríkisvaldinu og hæstv. fjármálaráðherra snúast hugur hvað lýtur að því að koma með ríflega 130 millj. kr. til þessa fátækasta þjóðfélagshóps. Það hefur komið fram hér áður að við getum ekki notað sömu krónuna tvisvar, þó að mér finnist það stundum orka tvímælis, því að það hefur stundum virst þannig að að stjórnvöld og fleiri haldi að við getum notað sömu krónurnar tvisvar, jafnvel þrisvar og hugsanlega fjórum sinnum. Það er alveg frábær peningamaskína sem getur í rauninni prentað svoleiðis töfrakrónu að það er hægt að nota hana margsinnis. En það breytir ekki þeirri staðreynd að ég trúi því og ég vil trúa því að það muni verða hugarfarsbreyting þannig að við munum greiða jólabónus til þeirra sem eru langefnaminnstu og fátækustu eldri borgararnir hér. Ég ætla að setja þessar ríflega

frekar notað 107 milljónir til að hjálpa sárafátæku gömlu fólki núna fyrir jólin og gleðja það með jólabónus heldur en að setja þær í t.d. fjölmiðil sem í rauninni rekinn af stórútgerðarauðmanni. Það hefði ég nú gert. Mér finnst í rauninni óverjandi

Mér finnst líka óverjandi að setja milljarð í bílaleigur í nafni þess að verja loftslagið. Milljarður í bílaleigur sem hafa aldrei skilað öðrum eins hagnaði eins og akkúrat núna. Og hvers vegna skyldum við setja annan milljarð í stórútgerðir sem gætu hugsanlega sett einhvern rafmótor í bát? Ég bara spyr. Þær hafa efni á því að gera það sjálfar. Íslenskir skattgreiðendur þurfa ekki að koma að því. Við í Flokki fólksins segjum: Við forgangsröðum fjármunum fyrir fólkið fyrst. Það er algjört grundvallaratriði. Það er grundvallarstefna Flokks fólksins og ég er stolt af henni. Hér erum við búin að tala um í mörg ár þá neyð sem ríkir á Íslandi hvað lýtur að fíknisjúkdómum. Við erum búin að tala um það að allt að 700 einstaklingar

Hvernig stendur á því að nokkuð stjórnvöld láta svona viðgangast? Hvers vegna er sjúkdómurinn ekki viðurkenndur af heilum hug sem sjúkdómur þannig að enginn sem þess þarf sé látinn bíða eftir hjálpinni?

en það er ekki gert. Þessi löggjöf, þessi 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar er þverbrotin á þegnunum hvern einasta dag í boði stjórnvalda. Það er ekki öllum sem þess þurfa með lögum tryggður réttur, hvorki til fæðis, klæðis, húsnæðis né heilbrigðisþjónustu, það bara liggur algerlega á borðinu. En á sama tíma er allt í lagi að ausa peningum í eitthvað allt annað sem nýtist þessu fólki í sárri neyð akkúrat ekki neitt, samanber það sem við erum að fá í andlitið núna, samanber það sem við erum að heyra núna og er sárara en tárum taki. Það er erfitt að þurfa að standa hér skipti eftir skipti og tala um sömu hlutina,

Hvað segir það sitjandi ríkisstjórn, hvað segir það þeim sem eiga að tryggja þessu fólki með lögum rétt til þess, ef það þarf á að halda, að lifa sómasamlegu lífi? Það er alveg sama hvert við lítum, hvort það er Mæðrastyrksnefnd, Fjölskylduhjálp Íslands, allir þeir aðilar sem eru að úthluta mat til fátækra fjölskyldna

Ég hef orðið vitni að því hvernig raðirnar hafa myndast fyrir framan t.d. Fjölskylduhjálpina, hvernig mæður hafa staðið í kulda með barnavagninn og hangandi börn í pilsinu og bíða heillengi eftir að komast inn í þeirri góðu von að geta farið út með einhverja matarpoka til þess að börnin þeirra fari ekki söng að sofa á kvöldin. Hvers lags stjórnvöld eru það sem geta státað af svona samfélagi? Ég hef lítilsvirðingu fyrir svona stjórnvöldum. Ég hef lítilsvirðingu fyrir svona stjórnmálum.

Enn einu sinni komum við með breytingartillögur við fjáraukann þar sem við erum að óska eftir auknu fjármagni, þar sem við erum að biðja um stuðning til fólks í sárri neyð.

Það er allt í lagi núna að koma með aukaskatt og skella honum á alla landsmenn í stað þess að nota varasjóðinn og þá fjármuni sem ætlaðir eru og markaðir eru í slík verkefni. Og hvað erum við að setja í og hvað erum við að vernda? Við erum ekki bara að vernda innviðina gagnvart orkunni sem allt Reykjanesið býr við,

ef hjarta þeirra slær einhvern tíma í takt við þá sem eiga bágt í þessu samfélagi og þau geti stigið niður úr fílabeinsturninum einhvern tímann og mætt fólkinu sem er í neyð, það væri þá áhugavert að sjá hvort þau hafi þá efni á því að gefa þeim mat á diskinn. Ég ítreka það enn og aftur: Það er frumskylda stjórnvalda að sjá til þess að vernda þegnanna, að sjá til þess að allir hafi fæði, klæði, húsnæði, heilbrigðisþjónustu og félagslegan stuðning sem þurfa á að halda. Það er skömm stjórnvalda sem vita af örbirgð úti í samfélaginu að bregðast ekki við því. Slík stjórnvöld eru ekki hæf til að stjórna. Það liggur algjörlega á borðinu. Þessi stjórnvöld sem ítrekað fleygja inn handklæðinu og horfa á skútuna sökkva eiga að finna sér eitthvað annað að gera. Forseti. Ég vil áfram gera að umtalsefni þá stöðu sem komin er upp hvað varðar útgjaldasamsetningu íslenska ríkisins sem, eins og ég vék að í í andsvari við hæstv. ráðherra áðan, á sér ekki annað sambærilegt dæmi meðal nágrannaþjóða. Sú staða er uppi að við erum með til þess að gera hóflegar skuldir en gríðarleg vaxtagjöld sem hæstv. ráðherra gerði ágæta grein fyrir. Mig langar aðeins að gera að umtalsefni möguleikann, í kjölfar samtals mitt við hæstv. ráðherra hér fyrr í kvöld,

Nú er staða Íslands þannig að ég held að það séu í sjálfu sér rök bæði fyrir því að skera niður í rekstri og auka tekjur. Ísland er ekki stórt. Það kerfi sem við höfum komið okkur upp til að stýra okkar samfélagi sækir hins vegar sína fyrirmynd í miklu stærri samfélög, samfélög sem telja tíu, hundrað, þúsund sinnum fleiri íbúa en hér. Það þarf í sjálfu sér ekki neina sérstaka greiningu til að átta sig á því að takir þú kerfi sem er hannað fyrir stórt samfélag og reynir að beita því fyrir lítið samfélag lendirðu í vandræðum með skölun kerfisins. Á endanum eru ríkisstarfsmenn bara heilar einingar, heilir einstaklingar eins og við öll. Við getum þar af leiðandi ekki með skilvirkum hætti skalað kerfið niður. Við þurfum eiginlega að sætta okkur við einfaldleika sem því miður hefur ekki verið nægilega mikil áhersla á að stuðla að í þessum sal í gegnum tíðina. Ég efast ekki um að hvert einasta þingmál sem lagt hefur verið fram og samþykkt af Alþingi og ríkisstjórnum fyrri ára hefur verið lagt fram í góðri trú um að það myndi bæta samfélagið. Það sem gleymist hins vegar oft er að þessari lagasetningu fylgir kostnaður og sá kostnaður er tvíþættur: Annars vegar þarf að manna það að hafa eftirlit og framfylgja þeim lögum sem Alþingi setur.

Þessi kostnaður er að jafnaði vantalinn. Ég held líka, vegna þess góða vilja sem sjálfsagt stýrir því að fólk býður sig fram til að sitja á Alþingi, að væntingar alþingismanna almennt til gagnsemi lagasetningar séu óraunhæft miklar og hugmyndir þeirra um kostnað lagasetningar óraunhæft lágar. Þetta vandamál hleðst upp og því verður tvímælalaust ekki snúið við á einum degi. En án þess að við gerum okkur grein fyrir þessari bjögun í ákvarðanatöku og þessum dulda kostnaði munum við aldrei snúa þeirri skútu við. Við munum smám saman grafa undan velferð á Íslandi og grafa undan samkeppni Íslands sem framtíðarbústaðar barnanna okkar. Þegar kemur að tekjuhliðinni vil ég sérstaklega nefna tvo hluti. Ísland hefur eitthvert umfangsmesta vistspor allra landa í heiminum. Kolefnislosun á mann á Íslandi er með því hæsta sem þekkist. Fyrir því eru auðvitað margþættar ástæður og sumar ekkert endilega ómálefnalegar.

Sem útflytjandi afurða vistvænnar endurnýjanlegrar orku getum við að einhverju leyti dregið úr vistspori framleiðslu annars staðar en það breytir því ekki að ef Ísland ætlar að standa við skuldbindingar sínar og fjárfesta í framtíð, ekki bara barnanna okkar heldur barna alls mannkyns, þurfum við að draga úr þessu vistspori. Skilvirkasta og ódýrasta leiðin til að ná þeim árangri er að beita hagrænum hvötum, grænum sköttum. Ísland hefur beitt slíkum hvötum, m.a. á eldsneyti sem notað er á bifreiðar, og útvíkkað þá til að ná til annarrar eldsneytisnotkunar á landi með umtalsverðum árangri. Þar hefur þróunin því miður stöðvast. Ég hef með frekar miklum efasemdum skoðað hugmyndir núverandi ríkisstjórnar um hvernig eigi að ná markmiðum um samdrátt í losun og verð að viðurkenna að þar sakna ég þess mjög að við notum ekki þær aðferðir sem skilvirkastar eru til að draga úr losun. Ef þú leggur á græna skatta þarftu ekki að vita hver kostnaður þeirra sem greiða skattana er. Þú getur einfaldlega verið viss um að þeir reyni að komast hjá því að greiða skattinn

er vöxtur ferðaþjónustunnar á Íslandi til lengri tíma og hvort ekki er ástæða til að staldra örlítið við og velta fyrir sér hvort það samfélag eða þau áhrif sem sú uppbygging hefur haft hafi öll örugglega verið til góðs og að það sé engin ástæða til að velta fyrir sér einhvers konar efri mörkum fyrir hana. Annars vegar snúa áhyggjurnar að svipuðum hlutum og grænu skattarnir, þ.e. vistspor ferðaþjónustunnar er auðvitað umtalsvert og við þurfum að reyna að stuðla að því að þessi atvinnugrein sé sjálfbær þannig að nýting hennar á náttúruauðlindum Íslands skilji þær ekki eftir í verra ástandi en við þeim var tekið. Hin áhrifin, sem eru nokkuð lúmsk, eru efnahagsáhrif ferðaþjónustunnar. Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem býr við mjög mikla samkeppni. Heimurinn er í sjálfu sér allur undir, sem þýðir að erfitt er að hagnast verulega á ferðaþjónustu nema þú búir við einhvers konar sérstöðu varðandi aðgengi að óvanalega fagurri náttúru eða menningarverðmætum. Það sem við sjáum í ferðaþjónustu á Íslandi er að hún hefur verið gríðarlega fyrirferðarmikil á íslenskum vinnumarkaði. Við sjáum mikinn vöxt í eftirspurn eftir ófaglærðu vinnuafli. Við sjáum mikinn vöxt í tekjum ófaglærðra starfsmanna á Íslandi, sem er í sjálfu sér ekkert annað en afleiðing af mikilli eftirspurn umfram framboð þeirra hér á landi.

Það sem er pínulítið áhyggjuefni eru áhrifin sem við sjáum á hagkerfið í heild sinni. Allt svigrúm hagkerfisins hefur verið notað til þess að bæta laun ófaglærðra. Allir aðrir hafa nokkurn veginn setið eftir. að sá hagvöxtur sem stjórnvöld á Íslandi stæra sig af er fyrst og fremst drifinn áfram af innflutningi fleiri einstaklinga.

Þegar maður tekur tillit til þess að framleiðni í ferðaþjónustu almennt í heiminum — Ísland er ekkert sérstakt þar — er lág og framleiðni þróunar mjög lítil vegna þess að þetta eru störf sem fyrst og fremst krefjast þjónustu, spyr maður sig: Hvaðan eiga tekjurnar til að standa undir samrekstri íslensks samfélags að koma ef þessi atvinnugrein fær að einoka íslenskt atvinnulíf? Ég er ekki að leggja til að henni sé rutt til hliðar, alls ekki. Margt mjög jákvætt hefur komið með þróuninni. Ég er einfaldlega að spyrja þeirrar spurningar: Ætti þessi vöxtur að fá að vera óheftur

fá þá atvinnugrein til að greiða fyrir aðgang að þeim auðlindum sem hún notar? Forseti. Ef ég tek saman orð mín þá tel ég augljóst að það séu umtalsverð tækifæri til hagræðingar í íslensku samfélagi. Það er ekki auðvelt verkefni en það er nauðsynlegt að einfalda samfélag okkar. Við höfum komið okkur upp strúktúr sem var hannaður fyrir miklu stærra samfélag. Ef við ætlum að bjóða hér samkeppnishæf skilyrði fyrir kynslóðir framtíðarinnar þurfum við að vinda ofan af flækjustiginu. Það eru augljósir tveir möguleikar á því að bæta afkomu hins opinbera og slá á þá þenslu sem hefur valdið bæði verðbólgu og vaxtahækkunum. Þeir felast annars vegar í grænum sköttum og hins vegar eðlilegri gjaldtöku á ferðaþjónustu.

breytingar á gjöldum þar, m.a. gistináttaskattinn sem er 300 kr. á einstakling, dvalargest. Hann talar um að það sé óheftur vöxtur

hvar við ættum að byrja á að einfalda þá myndi ég ekki liggja á svörum um það og myndi berjast fyrir því, en ætli þessi vandamál séu ekki býsna víða. Við sjáum glögglega á ákveðnum kennitölum um íslenskt samfélag hvað smæðin getur orðið mikið vandamál og, með leyfi forseta, vil ég fara með eitthvað sem mér var sagt en ég man nú ekki fyllilega hvar ég fékk þessar upplýsingar. Ef við tækjum stofnun eins og Seðlabanka Íslands

Þetta er dæmi um kostnaðinn af smæðinni sem er raunverulegur og við þurfum að takast á við en er mjög lítill skilningur á. á. Ég held að það geti nú verið að það sé vilji hér í þessum sal til að skoða marga möguleika þar. Varðandi ferðaþjónustuna þá tek ég undir orð hv. þingmanns að þetta er gríðarlega mikilvæg atvinnugrein og hefur skipt okkur miklu máli. Ég er ekki að tala um neitt annað en bara að óheftur vöxtur inn í framtíðina sé varhugaverður. Það er alveg ljóst að það væri hægt að fara þá leið að hækka skatta og

Það myndi skapa ákveðið viðhorf sem myndi fara niður allt kerfið. En við þurfum að reka íslenskt nútímasamfélag. Og eins og Halldór Laxness sagði einu sinni, Nóbelsskáldið: Það er almennt dýrt að vera Íslendingur.

og við deilum þessum áhyggjum. Það sem er kannski grátlegast er að á því stutta tímabil í Íslandssögunni sem vextir héldust nokkuð hóflegir yfir nokkurn tíma skyldi ríkið ganga eins langt í að skuldsetja sig eins og raun ber vitni. Maður skyldi ætla að þar gerðu menn sér grein fyrir því að ef þú ætlar að skuldsetja ríkissjóð verður að gera kröfu um það að þær fjárfestingar sem réttlæta slíka skuldsetningu skili ávöxtun fyrir samfélagið sem nemur a.m.k. kostnaði þess að viðhalda skuldinni.

og í kjölfarið á því almennt lága vaxtastigi sem var í heiminum í kjölfarið á því og því miður eytt um efni fram. Það er alveg rétt sem hæstv. ráðherra sagði hérna áðan að það er alveg ofsalega erfitt þegar þú sérð öll þau aðkallandi vandamál sem hægt væri að draga úr með auknum ríkisútgjöldum, að segja nei. Það er óvinsælt og leiðinlegt. En stundum er það nauðsynlegt.

— þetta er óskiptur almennur varasjóður til að bregðast við útgjöldum sem eru tímabundin, ófyrirsjáanleg og óhjákvæmileg og ekki er unnt að bregðast við með öðrum hætti

Það er mikilvægt að þessu sé haldið til haga, ekki síst vegna þess að við vorum að samþykkja lög hérna um að verja orkuverið í Svartsengi með varnargarði sem kostar 2,5 milljarð,

Þetta er ekki stór hópur og ég vona innilega að Alþingi Íslendinga sjái sóma sinn í því að sjá til þess að þessi hópur fái eingreiðslu fyrir jólin. Það er bara réttlætismál. Við eigum næga peninga í varasjóðinum og það er nægur peningur í ríkissjóði líka. Við eigum líka að nota þennan almenna varasjóð til að koma til móts við

Það er svolítið blekkjandi að nota þennan frumjöfnuð. Hann er áætlaður jákvæður um 42 milljarða í ár, sem er yfir 90 milljarða betri afkoma en gert var ráð fyrir í fjárlögum 90 milljarða betri afkoma. Við sjáum það líka að það eru auknar tekjur af tekjuskatti lögaðila. Það eru um 29 milljarðar. Tekjur af fjármagnstekjuskatti aukast einnig talsvert, samkvæmt samþykktum fjárlögum um rúmlega 21 milljarð. Tekjur af virðisaukaskatti hækka úr

En það breytir því ekki að við erum ekki að fara í rétta átt hvað þetta varðar. Heildarskuldir ríkissjóðs eru áætlaðar í ár um 1.706

þrátt fyrir að við séum með auknar tekjur. Það gengur að sjálfsögðu ekki, bara alls ekki. En það breytir því ekki að þegar auknar tekjur eru þá eigum við að sinna því sem mest þörf er á,

um að gera það og vinna alveg ótrúlega gott starf sem við ættum að halda meira á lofti. Ég tel ekki ástæðu að hafa þetta mikið lengra en ég tel að

sem eru auknar álögur á borgarana, sem munu greiða það. Það er ekki varasjóður sem mun greiða það. Ég sé ekki fyrir mér að 3,8 milljarðarnir verði notaðir eingöngu vegna jarðhræringanna og mögulegra eldsumbrota á Reykjanesi það breytir því ekki að okkur ber skylda í þessum sal og ríkisstjórninni að taka vel utan um Grindvíkinga á þeirra raunatímum og ég veit að það eru allir sem einn tilbúnir hér á Alþingi til að koma til móts við það og það er okkar fremsta verkefni næstu daga og vikur,